Poštovane kolegice i kolege nastavljamo sa radom plenarne sjednice, sad je na redu točka dnevnog reda: 1. Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje. Predlagatelj akata je Vlada RH na temelju članka 85. Ustava RH i članaka 172., 204. i 206. Poslovnika Hrvatskog sabora. Materijal vam je dostavljen u pretince. Prilozi uz prijedlog zakona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 Odbor za rad i mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za Hrvate izvan RH, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Izvješća ste primili na sjednici na vaše klupe. Želi li predstavnik predlagatelja dati obrazloženje? Izvolite državna tajnica Lidija Pelivan Stipetić. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo zastupnici područje ulaska, boravka i rada stranaca u RH uređeno je Zakonom o strancima koji se primjenjuje od 1. siječnja 2012. godine. Zakon o strancima sadrži odredbe vezane za ulazak stranaca, vize, odredbe vezane za boravak i rad stranaca, postupak prema strancima koji nezakonito borave u Hrvatskoj, koji posebne odredbe koje se odnose na državljane država članica europskog gospodarskog prostora i članove njihovih obitelji. Zakon o strancima usklađen je s ukupno 22 direktive, preporuke, odluke i rezolucije europske pravne stečevine. Postupak izmjena i dopuna ovog zakona pokrenut je uglavnom radi usklađivanja s novom europskom pravnom stečevinom u području rada stranaca. Naime, nakon zadnjih izmjena Zakona o strancima u 2013. godini donesene su tri nove direktive: direktiva o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, direktiva o sezonskim radnicima i direktiva o strancima premještenim unutar društva koje se kroz ovaj zakon prenose u hrvatski zakonodavni sustav. Najveći dio izmjena i dopuna važećeg zakona odnosi se upravo na odredbe vezane uz reguliranje boravka sezonskim radnicima koji će moći raditi temeljem dozvole za boravak i rad sezonskog radnika, a temeljem koje može raditi sezonske poslove ukupno 6 mjeseci u godinu dana nakon čega mora napustiti RH. Preciznije se također uređuje zadržavanje prava boravka članova obitelji državljana država članica europskog gospodarskog prostora u slučaju smrti supružnika ili razvoda i ostvarivanje prava na stalni boravak. Zbog rokova za usklađivanje s naprijed navedenim direktivama a koji su bili lipanj, rujan i studeni ove godine te imajući u vidu da je u tijeku EU pilot postupak zbog nepravilnog prenošenja direktive o slobodi kretanja građana EU kao i članova njihovih obitelji u važeći zakon predlaže se donošenje ovog zakona po hitnom postupku. (HDZ)** Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Lidiji Pelivan Stipetić. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite uvaženi kolega gospodin Božo Ljubić predsjednik Odbora za Hrvate izvan RH. Uvaženi predsjedatelju Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici dakle već duže vrijeme pa još i od ovog prošlog kratkog saziva Hrvatskog sabora na adresu predsjednika odbora i članova odbora su dolazile pritužbe od strane Hrvata posebice onih koji žive izvan RH a koji nisu hrvatski državljani zbog neriješenih prava jer su konstatirali da je postojeći Zakon o strancima a posebice kada se gledaju u kontekstu Zakona o hrvatskom državljanstvu ocijenili vrlo restriktivnim i zapravo rekao bi odbijajućim za naše iseljeništvo kada je u pitanju korištenje određenih prava u RH. Stoga smo tražili da tako kažem priliku da ovo pitanje na neki način stavimo na dnevni red i evo ta prilika se ukazala prilikom evo usvajanja ovoga Zakona o strancima koji je motiviran dakle usklađivanjem zakonodavstva RH sa europskom pravnom stečevinom. Ja želim reći ovdje dakle da je nakon što smo dobili ovaj zakon i nakon što je on uvršten u dnevni red 14.12. je Odbor za Hrvate izvan RH održao sjednicu i na toj sjednici smo razmotrili i ovaj prijedlog u cjelini ali isto tako i u kontekstu ovoga problema koji naše iseljeništvo ima. Mogu reći dakle da je odbor jednoglasno podržao ovaj prijedlog zakona da se usvoji u hitnoj proceduri jer se radi o usklađivanju dakle zakonodavstva RH sa europskim zakonodavstvom isto tako je odbor odlučio podnijeti amandman na moj prijedlog kao predsjednika odbora koji glasi dakle „Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu odredbi ovoga zakona.“ Naravno ovdje se u prvom redu radi na pravima Hrvata bez državljanstva u RH na ulazak, kretanje, boravak, rad, isto tako radi se i određenim pravima koja imaju supružnici, članovi hrvatskog državljanstva i njihove obitelji. Tako da kažem o ovom pitanju ću ja kasnije govoriti u pojedinačnoj raspravi o nekim detaljima i obrazloženjima a ovdje želim jasno reći dakle da je briga o Hrvatima izvan RH bez obzira da li su hrvatski državljani ili nisu ustavna obaveza Republike Hrvatske, a ta ustavna obveza je unešena, dakle i u Poslovnik Hrvatskog sabora, njegov članak 89. koji propisuje djelokrug rada Odbora za Hrvate izvan RH na način da zapravo odbor između ostaloga ima i tu zadaću da razmatra razmatra sva pitanja koja su od interesa Hrvata iz Republike Hrvatske, njihovoga boravka, useljavanja, rada u Domovini itd. Dakle, ja bih sad s time ovdje zaključio a u pojedinačnoj raspravi naravno dat ću i ostalu argumentaciju. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boži Ljubiću. Ima li još netko od predsjednika odbora da želi uzeti riječ? Nema. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika SDP-a prijavio se uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, državna tajnice, poštovane kolegice i kolege, nema nas puno u dvorani a raspravljamo o zakoni koji se ne tiče samo stranih državljana nego se i našeg tržišta rada. Stoga mi je žao što je državna tajnica potrošila svega dvije i pol minute na obrazloženje ovog zakona koji itekako će utjecati na naše tržište rada i na mogućnost zapošljavanja naših građana u Republici Hrvatskoj. Iz uvodnog obrazloženja ovog prijedloga zakona može se jasno zaključiti da je osnovna svrha donošenja zakona usklađivanje sa tri direktive EU koje su donijete 2014. godine, a svaka na svoj način utječu i na migraciju radne snage u području EU. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o strancima uz implementaciju direktiva donosi i neke izmjene u postojeće pravne institute te uvodi i neke nove. Dozvolite mi da se osvrnem na neke od tih. Jedan od takvih je i predloženi institut alternativne retencije koji slijedi međunarodno pravne standarde i načela primjene detencije isključivo kao krajnje mjere. na žalost ovo je jedina izmjena koja je pohvalna do druge izmjene na ovom području nisu tako pohvalne. Neke izmjene donesene su neovisno o direktivama, primjerice ukidanje mogućnosti i davanja putnih isprava za strance na privremenom ili stalnom boravku, a neke su strože i represivnije od odredbi iz direktiva. Najbitniji je svakako i najalarmantniji je institut kriminalizacije solidarnosti, mjere koje predviđaju kriminalizaciju solidarnosti protežu se čitavim prijedlogom zakona. One ne predstavljaju pojedinačne izolirane mjere već čine čitav sustav mjera koje ocrtavaju političko-pravni sustav ne samo države prema strancima i izbjeglicama, nego i željeni stav društva prema tim skupinama. Osim u odnosu na usko definirane iznimke prijedlog zakona predviđa praktički bez iznimnu prijetnju kažnjavanja svakoga tko pomogne strancu u nezakonitom prelasku, boravku ili tranzitu kroz RH. Ne samo to, već prijedlog zakona predviđa kažnjavanje za pokušaj pomaganja, te brojne druge reperkusije financijske naravi za pojedine fizičke ili pravne osobe, te proganjanje stranaca. Također zakon je protivan Direktivi 2002/90 koja predviđa kažnjavanje samo u cilju u navodnike borbe protiv nezakonite imigracije, nezakonitog zapošljavanja, trgovine ljudima i spolnog izrabljivanja djece zatvoreni navodnici. Isto tako, ta je odredba protivna okvirnoj odluci Vijeća 2002/946 koja navodi da kriminalizacija mora biti bez utjecaja na zaštitu izbjeglica i tražitelja azila u skladu sa međunarodnim pravom. Prošle godine i pretprošle svjedočili smo proaktivnom pomaganju ne samo pojedinaca već i naše države u prelasku, boravku i tranzitu stranaca, također drugih država članica a nedavno i Vatikana. Danas Republika zahtijeva od institucija i društva potpuni zaokret stava koji ne samo da je nemoralan već je i protuzakonit. Stoga smatram da je nužno kvalificirati pomaganje na način da pomaganje iz humanitarnih razloga ne bude kažnjivo. Pod pomaganjem iz humanitarnih razloga je pomaganje koje ne rezultira nikakvom materijalnom i financijskom koristi za pomagača, nego je vođeno moralnim i humanitarnim principom u situacijama nužne pomoći za zaštitu života ili integriteta osobe koja nezakonito prelazi granicu ili nezakonito boravi na teritoriju Republike Hrvatske. Takav prijedlog smo dali u amandmanima koji su došli na vaše Nadam se da će saborska većina prihvatiti ove amandmane i da o ovom našem Zakonu o strancima ne bude stigma da kriminaliziramo solidarnost i kriminaliziramo pomoć koju ljudi daju onima koji su u nužnosti. Sjetimo se kako je bilo kod nas i nemojmo raditi grešku da ti ljudi koji pomažu onima koji su izbjegli od rata pošasti, da oni budu kažnjavani zato što pomažu tim ljudima koji su u potrebi. No, ovaj zakon ima i onaj glavni cilj, a to je implementacija tri vrlo važne direktive na području tržišta rada i to je glavni razlog izmjena ovog zakona, time da je ova kriminalizacija solidarnosti mogu reći da je nekako usput unutra stavljena sa ciljem da se baš previše o njoj ne razgovara. Svaka od tih tri direktive koje se sada implementiraju ima određeni utjecaj i na tržište rada države primateljice. Cilj spomenute tri direktive je ne samo osigurati jedinstveni pristup svih država članica EU u uređenju emigracijske politike i njezinom utjecaju na politiku tržišta rada, će im omogućiti državama članicama EU da prilikom transponiranja odredbi direktive u nacionalno zakonodavstvo uvedu određena ograničenja kako bi zaštitili svoje tržište rada i osigurale prednost pri zapošljavanju svojih vlastitih državljana i državljana drugih članica EU, te kako bi i zaštitile radnike sprečavanjem zlouporaba do kojih može doći prilikom migracija radne snage, a na štetu radnika i tržišta rada države primateljice. Mi jesmo država iz koje se iseljava i HDZ je očito oborio rekord od 82 tisuće iseljenih iz Hrvatske u jednoj godini što ga mi kao zemlja se trebamo zamisliti ne samo za to da nam ljudi odlaze van nego moramo zaštititi svoje tržište rada. Napominjem da austrijski ministar unutarnjih poslova je najavio da će Austrija krenuti putem da kod zapošljavanja ide se time da se prvo zaposle austrijski državljani, a tek onda državljani drugih zemalja, što ruši elemente same EU i slobodnog protoka ljudi i kapitala. Jasno da ne treba ići tim putem, ali smo kroz ovaj zakon mogli osigurati određene mjere koje će omogućiti da naše tržište rada bude zaštićeno od zapošljavanja iz zemalja EU. Kao prvo, Vlada odredbe direktive izrazito je aljkavo prenijela u zakon i ovakvim načinom zakonskog uređenja ni na koji način se ne utječe na smanjenje normativnog uređenja ni olakšanje postupanja poslodavaca, te se komplicira uređenjem zapravo utječe na normativni nered, a koji naravno olakšava zloupotrebe na štetu onih koji će raditi na području RH. RH. Navest ću jedan primjer. Upućivanje radnika na rad u inozemstvu u okviru pružanja usluga, umjesto da je određeno jednim zakonom navedena materija bit će razbacana u nekoliko propisa, u Zakon o radu, u Zakon o strancima, Zakon o provedbi uredbi EU, Zakon o inspekciji rada i poseban pravilnik kojim će se urediti posebni kriteriji za opću procjenu elementa upućivanja radnika i i poslovnog nastana poslodavaca, te poseban pravilnik kojim će se urediti postupak podnošenja obvezni sadržaj i oblik izjave o upućivanju. Želio bih čuti od predstavnika Vlade u završnoj riječi kako misle da se strani pružatelji usluga može snaći u takvoj šumi propisa i kako misle takvim načinom olakšati poslovanje u Hrvatskoj? Usklađivanje sa direktivom o provedbi Direktive o upućenim radnicima trebalo je iskoristiti da se ova materija uredi jednim zakonskim propisom u cilju lakše primjene i praćenja kretanja upućenih radnika. Druga poruka koja se može iščitati iz konačnog prijedloga zakona je da politika ove Vlade spram hrvatskog tržišta rada i nezaposlenih radnika nije pozitivna. Ovim prijedlogom zakona Vlada hrvatskim građanima jasno šalje poruku, da joj apsolutno niti na koji način nije stalo da nezaposlenim radnicima u Hrvatskoj osigura radno mjesto, već je očito namjera Vlade u potpunosti otvoriti hrvatsko tržište rada i dodatno ga liberalizirati na način da olakša zapošljavanje državljana trećih država na sezonskim poslovima. Vlada ovim prijedlogom u potpunosti otvara tržište rada u Hrvatskoj, te ga bez ikakvih ograničenja otvara državljanima trećih zemalja. To samo po sebi ne bi bio veliki problem kada nam praksa i dosadašnje iskustvo ne bi potvrđivali da će se na taj način zapošljavati nisko kvalificirana radna iz nama susjednih zemalja što će vršiti dodatni pritisak na cijenu rada u Hrvatskoj, te će negativno utjecati na snižavanje postignutih standarda. Umjesto da osiguramo radna mjesta našim radnicima, ova Vlada otvara tu mogućnost sezonskim radnicima iz trećih zemalja. Volio bih čuti od predstavnika Vlade koje je opravdanje za takvo postupanje prema domaćoj radnoj snazi i nezaposlenim osobama jer još uvijek imamo veliki broj nezaposlenih naših sugrađana. Zabrinjava činjenica da sve one mehanizme iz direktive koja ostavlja državama članicama da štite svoje tržište rada Hrvatska nije iskoristila. I opet ponavljam, ovim prijedlogom otvara potpuno tržište rada državljanima trećih zemalja. Ovu tvrdnju potkrijepit ću i primjerima. O broju sezonskih radnika iz trećih zemalja tek se šturo naznačava da Vlada može što je za očekivati da u praksi neće utvrditi kvote za njihovo zapošljavanje. Ne stavlja se ograničenje u odnosu zapošljavanja sezonskih radnika i trećih zemalja na način se omogućava takvo zapošljavanje tek ako nije moguće pronaći odgovarajućeg radnika među nezaposlenima u RH. Ne utvrđuju Ne utvrđuju se djelatnosti koje bi se smatrale sezonski već se ostavlja potpuno otvorena mogućnost zapošljavanja. Uvjeti pod kojima se može odbiti izdavanje odobrenja za zapošljavanje sezonskih radnika u odnosu na poslodavce koji ne poštuju propise i zapošljavanje na crno su fleksibilno uređeni čime se šalje poruka da Hrvatskoj nije stalo spriječiti tako štetne radnje poslodavaca. Iako napominjem EU stalno naglašava da je potrebno suzbiti nezakoniti rad u RH. Ova Ova politika Vlade i vladajuće koalicije zapravo tolerira takvu pojavu i još sa svojim rješenjima potiče na štetu radnika u RH. Takva Takva politika Vlade spram hrvatskog tržišta rada posebno u okolnostima visokog broja nezaposlenih je izrazito štetna, sramotna spram odnosa prema nezaposlenim radnicima kojom se još jednom potvrđuje da je politika ove Vlade graditi konkurentnost domaćeg tržišta na nisko plaćenoj radnoj snazi što potpuno potvrđuje neoliberalni koncept ove vlade bez imalo socijalne osjetljivosti. Volio bih čuti od Vlade i vladajuće koalicije jel se takvom politikom spram domaćeg radnika iskazuje domoljublje kojeg su vladajući u koaliciji puna usta. Planira li Vlada politikom uvoza radne snage kod povećanje kvota za zapošljavanje stranaca što smo imali prilike vidjeti odlukom Vlade o povećanju kvote još k tome potpuno liberalizacijom zapošljavanja država trećih, država na sezonski posao ima spriječiti odlijev naših radnika u inozemstvo. Zbog čega želimo kriminalizirati solidarnost? Pokazali smo visoki stupanj humanosti u izbjegličkoj krizi a sad bi hapsili građane koji izbjeglicama pruže čašu vode. Ovo je na brzinu sklepani zakon i ne čudim se Ministarstvu unutarnjih poslova jer je logično da nemaju osoba koje bi mogle implementirati radne direktive ali se čudim da Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije sudjelovalo u izradi ovog zakona. Jer da je to tako siguran sam da ovakav prijedlog zakona ne bi došao pred nas ili se varam? I za kraj ono što zabrinjava je činjenica da se ovakvom politikom ne samo da se stvaraju nova radna mjesta, već se i ona postojeća žele popuniti nisko kvalificiranom stranom radnom snagom iz trećih zemalja i time će se utjecati na sniženje uvjeta rada u Hrvatskoj. Osobno u takvoj politici gdje se stranci stavljaju ispred naših građana pa čak i u odnosu na toliko željeno radno mjesto ne vidim nikakvo domoljublje već izrazito koristoljublje vladajuće većine. ovim podnio određene amandmane i podržat će ovaj zakon ukoliko se ti amandmani usvoje. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mrsiću na ovoj raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Željko Glasnović. Izvolite. Poštovani kolega ja mislim, ja ne znam šta slušam ovdje ali sam izbezumljen. Ja mislim da sam zakon, to je totalno displasirana tema. Mi raspravljamo ovdje o nečemu, moglo je pasti sa Marsa ovo, a ja se pitam ovo, čujemo fraze ljudska prava, rad, otvaranje radnih mjesta, a ja se pitam kako je moguće da 27 godina nakon Domovinskog rata završetka još nemamo jedinstven popis birača Hrvata izvan domovine? Kako je moguće ako Irac može imati duplo državljanstvo i britansko državljanstvo da to nema svaki Hrvata izvan domovine o demografskoj, nekakvoj demografskoj pošast? Evo tu dolazi 16 milijardi kuna minimum izvana, to je oko 4% BDP-a što je revidentirano. A ti ljudi ne samo da nisu riješili temeljna ljudska prava kao dopisno glasovanje koje imaju zemlje trećega svijeta, nisu riješili ni npr. također privatno vlasništvo, ono što je konfiscirano a vi znate Europski sud za ljudska prava na koji se vi pozivate je donijelo odluku da se vraća konfiscirana imovina itd. Sve je napravljeno da se ti ljudi ne vrate i ovo je samo puka priča ovdje i rasprave što vi ovdje prosipate. ja se pitam kad ćemo se mi probuditi? Izgubit ćemo ovu slijedeću generaciju jer oni su se totalno odstranili od ovakve politike. I ja pitam vas, jer to retoričko pitanje, jer ta sabotaža namjerna? Sad ste lupili njih, ove koji se vraćaju natrag, za proračun umirovljenici koje se oće vratiti duplo oporezivanje koje je čisti dobitak za hrvatski proračun. isto vrijeme vraćaju se ljudi koji su vršili agresiju na ovu zemlju, tisuće dobiju stanarska prava itd. itd., ljudi žive u tuđim stanovima a pravi vlasnici koji žive vani nisu riješili svoju djedovinu. E to su ključna pitanja a sve te floskule o vladavini prava itd. su samo floskule jer mi smo sad dovedeni do ruba ekonomske propasti o demografske propasti a čija je to zasluga ako ne i vaša i vaše stranke? Da nije bilo ovog zadnjeg shvatio bi da je vaše izlaganje bilo u formi jednog izlaganja sa ciljem da se Hrvatima izvan Hrvatske na neki način olakša pristup našem tržištu rada, ali očito da ne možete pobjeći od toga da vam je SDP kriv za sve što se dešavalo u svijetu vjerojatno zato što vam je SDP kriv i što pada kiša ili što vam puše bura ili što pada snijeg. Ali Zakon o strancima je zakon koji temeljno regulira boravak, boravak, rad i ulazak stranaca u RH. Ono o čemu vi govorite je sama tematika drugih zakona a nije Zakona o strancima. Zakon o strancima ovdje vrlo jasno je, da u hrvatskom tržištu rada omogući da ljudi iz trećih zemalja mogu doći raditi u Hrvatsku ali evo opet žalim što Vlada tu ne krivim Ministarstvo unutarnjih poslova nego Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nije iskoristila sve ono što im direktiva legalno pruža da naše tržište rada ne otvori potpuno za ulazak radnika trećih zemalja. Ali obzirom da evo i danas smo vidjeli u akcijskom planu koji ide na ruku poslodavcima i ovo ide na neku ruku poslodavcima jer im omogućava da dobiju jeftinu radnu snagu iz zemalja izvan EU sve sa ciljem da se obori cijena rada i da u Hrvatskoj imamo slabo plaćena radna mjesta koja nisu mjesta koja su primjerena za rad ranika. Žao mi je što je to tako u ovom zakonu. mogućnosti koje daju direktive EU da zaštite domaće tržište rada, s druge strane navodite primjer Austrije i ministra koji izjavljuje da prednost pri zapošljavanju imaju austrijski državljani a tek onda iz drugih zemalja i kažete da ste protiv tog modela. Pa vas ja pitam koji je to onda model u Hrvatskoj što biste vi predložili ako je, a trebao bi biti naš nacionalni interes temeljem Ustava da svako ima pravo na rad da prvo hrvatski građani, a imamo veliku stopu nezaposlenosti pogotovo u Slavoniji, Baranji i Srijemu da dobiju pravo na rad. Znamo da najveći dio Slavonaca upravo radi sezonski na Jadranu. Znamo da je veliki pritisak poslodavaca iz reda ugostiteljstva i hotelijerstva da se daju veće kvote za uvoz radne snage. Znamo i da nije donesen Zakon o minimalnoj plaći u onom iznosu koji bi bio primjeren radu koji se tamo odradi. I znamo da su radnici i kroz ovaj akcijski plan na određeni način zaposleni. Pa dobro što vi predlažete na koji način bi se moglo regulirati ovo područje da iskoristimo to i europske direktive i da donesemo nacionalno zakonodavstvo kako bi svatko imao pravo na rad i da može od svog rada živjeti. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Vlaoviću na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. U svom izlaganju sam baš htio i potencirati dva stava. Jedan je onaj koji je vezan uz samu direktive gdje možete legalno na neki način ograničiti zapošljavanje u svom tržištu rada i jednu krajnost koju sada Austrija proba provesti gdje je to, dakle protekcionistička mjera koja neće vjerojatno proći u Europskom parlamentu i u Europskoj uniji. Ali ono što smo mogli u samom zakonu je da se vrlo jasno kaže da se donosi kvota zapošljavanja stranih radnika. Kad kažemo stranim radnicima govorimo o radnicima trećih zemalja, ne govorimo o radnicima EU. Da se sezonski radnici iz trećih zemalja mogu zaposliti samo ako ne možete naći odgovarajućeg radnika u Hrvatskoj, da se striktno utvrde djelatnosti koje su sezonske. Ovdje u prijedlogu zakona je to široko predloženo i tumačenju što znajući nas mislim da nije baš to riješeno u samom zakonu jer direktiva ostavlja mogućnost državama članica da u suradnji sa socijalnim partnerima utvrde sezonske djelatnosti i ono što opet kažem, da evo državna tajnica u preambuli same direktive vam to direktiva sugerira. Mi to nismo napravili. I s druge strane moramo jasno reći koji su to uvjeti pod kojima se može odbiti izdavanje odobrenja za zapošljavanje sezonskih radnika sa ciljem da spriječimo rad na crno. Dosta Slavonaca radi u Dalmaciji. Ali ako mu u Dubrovniku ponudite 5000 kuna on sa 5000 kuna kad plati smještaj i hranu ne ostane mu ništa. Ali očito da ima radnika iz trećih zemalja koji bi radili za tako nisku dnevnicu, nadnicu i to je ono što ova direktiva treba spriječiti, što treba spriječiti ovaj zakon što nije uspio. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mrsiću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjendiče. Kolega zastupniče, u humanom aspektu ste govorili da treba, znači zakon biti, ne smije biti rigorozan, krut prema onima koji pomažu izbjeglicama. Naravno, pa mi smo uvijek bili kao narod humani u najtežim vremenima prema izbjeglicama iz BiH i to je činjenica i to aplicirati hrvatskom čovjeku nije dobro, Hrvatskoj državi. Međutim, kako razlučiti primjer ove puste kombije, hladnjače koja progoni ljude gdje ih nalaze po putu i kako razlučiti one koji pomažu i oni koji koriste novčano te nesretnike i njihovu situaciju. Znači, to je vrlo jedno pitanje koje je teško pronaći zakonodavno. Moramo znati da u ovoj situaciji ljudi zarađuju na tuđoj nesreći što je žalosno i iz toga aspekta treba promatrati na taj humani način, ali zakonski treba biti tu jasno i jasno i teško je to razlučiti. Ne vjerujem da ima. Spominjete liberalno tržište. Osobno sam protiv i glasat ću za vaš amandman, za liberalizaciju, za strance rekli ste da strana radna snaga. Jer činjenica za vrijeme vas kad ste škver dali u ruke DIV-a da se radi o više ljudi iz Bosne i Hercegovine, ne prirodno Hrvata kao državljana, tj. državljana koji imaju dvojno državljanstvo, nego drugih naroda iz drugih krajeva da rade za puno manje pare, a naši su ljudi koji su puno stručniji i kompetentniji odlaze u Koreju i na druge načine. Znači, činjenica je da u Slavoniji imamo prazna područja, pa znate da imamo 50000, da je otišlo ljudi zbog onoga šta za vrijeme ministra Jakovine nisu otišla sredstva OPG-ovima kojima su tribali otići, nego tajkunima. I naravno da sad na tim područjima moramo nekako imati, povratiti naše ljude, tu se sa vama slažem. Oni koji su otišli iz Slavonije, ali to ne možemo ako kupimo stoku. Tko će čuvati, znači najprije održavati kao poljoprivrednik. Trebamo ispraviti greške koje ste radili vi prethodne Vlade i nadat se da ćete dat osobnu potporu, a za ono što je dobro ja ću zasigurno glasati za vaše amandmane. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Miri Bulju na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo. Mislim da je što se tiče samog našeg postupanja sa izbjeglicama cijeli svijet nam je dao priznanje kako smo postupali. Mislim da smo to vrlo dobro napravili i za one ljude koji su išli tražeći bolji život i za naše građane. Jer de facto većina naših građana nije ni vidjela ni osjetila tu jednu veliku hordu ljudi, naroda koji se seli. Dakle, može se reći da smo prisustvovali jednoj velikoj seobi, seobi Vrlo jasno treba u zakonu razlučiti one koji zbog novca i zbog svega imaju koristi od emigracija, od onih koji nekome pruže čašu vode, daju sendvič, daju mu nešto obući. Dakle, zakon tretira i jedne i druge i one koji voze u kombiju, koji zarađuju na izbjeglicama koji su kriminalci i oni koji žele pomoći i dati nekome čašu vode ili sendvič. I to nije dobro, to morate. Mi smo dali amandman to razriješite. Što se tiče škvera malo ste promašili temu, jer točno je DIV je preuzeo brodogradilište. Mi smo zbog EU morali privatizirati brodogradilišta. Ali napominjem da u vrijeme mandata SDP-ove Vlade bilo je više zahtjeva od škvera i drugih za odobravanje velike kvote radnika iz trećih zemalja za rad u brodogradilištu nije odobrena. U jednoj godini je bilo, dakle preko 2000 zahtjeva za 2000 radnih dozvola za brodograđevnu industriju. Mi smo vrlo jasno rekli, dok imamo toliko nezaposlenih, dok imamo 15000 nezaposlenih radnika sa zanimanjima za brodograđevnu industriju nema odobravanja kvota. I SDP-ova vlada nije odobrila uvoz radne snage za razliku od HDZ-ove vlade koja evo prema zadnjem odobrila velik broj radnih dozvola. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mrsiću na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime kluba HDZ-a uvaženi kolega Dražen Bošnjaković. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege, državna tajnice. Evo pred nama je zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima i iznimno važan, složen i obiman zakon i poslovnički gledajući obzirom na broj odredbi koje se mijenjaju ovim zakonom on bi zaslužio da idemo sa novim zakonom, a ne kroz institut izmjene zakona. Međutim, tu smo gdje smo. Zakon je jako bitan jer regulira ova životna pitanja, a to je ulazak stranaca u RH, njihov radnopravni status, njihova prava iz radnog odnosa, školovanje, sva druga prava koja su vezana i za zdravstveno osiguranje i za znanost i za školovanje, za njihov tako da kažem i boravak i stalni boravak i boravak njihovih obitelji i uvjete za odlazak iz RH i to je zaista jedan zakon koji je već u svom donošenju bio kao što je rečeno ovdje usklađen sa 22 direktive EU. Sada se pokazala potreba da se uskladi sa još tri direktive i to iznimno važne koje reguliraju pitanje sezonskih radnika, njihov ulaz, njihovo zapošljavanje, njihova dozvola za boravak, njihove obitelji. Također iznimno važno pitanje i pitanje premještaja unutar trgovačkih društava. Ono o čemu moramo voditi računa, mi smo članica EU i kao članica EU moramo imati kompatibilni sustav sa drugim članicama EU. Dakle unutar toga u RH ne samo da će biti trgovačka društva i da jesu na sceni trgovačka društva koja su osnovana od stranih naših građana, od strane naših pravnih osoba nego će na njima djelovati i trgovačka društva koja su osnovana u drugim članicama EU, bilo bilo u obliku da ih oni osnivaju ovdje, bilo da ovdje imaju pravo nekakvog poslovnog nastana ili da rade njihova predstavništva i dakle kroz tu direktivu moramo riješiti i prihvatiti onaj dio zakonodavstva koji regulira pravo premještaja premještaja ljudi koji su zaposleni u takvim trgovačkim društvima. To se odnosi na rukovoditelje, to se odnosi na pripravnike unutar trgovačkih društava, to se odnosi na na ljude koji su se došli stručno usavršavati. I gledajući sa tih pozicija, zakon doista nudi rješenja i zakon implementira ove direktive na koje se u u obrazloženju i pozivamo. Ali ono što je iznimno važno za reći, bilo bi dobro i to će klub HDZ-a predložiti, da zakon ipak ide u redovnu proceduru jer bilo je prilično prijedloga, mišljenja izneseno u javnoj raspravi i bilo bi dobro o svemu tome još jednom promisliti i još jednom podvući crtu da zakon bude što je moguće kvalitetniji i da zakon zadovolji sve norme koje su ovdje potrebne. Zakon predviđa jako puno administrativnih postupaka, to su deseci i deseci administrativnih odluka i rješenja koje se moraju donesti po raznoraznim pitanjima. Samo da pobrojim jedan manji dio, kaže imamo rješenja o protjerivanju, o povratku, o ukidanju skraćivanja zabrane ulaska i boravka, produženja roka za dragovoljni odlazak, o prisilnom udaljenju, prisilnom udaljenju iz članka 124., rješenja o primjeni blažih mjera, rješenja o smještaju u Prihvatni centar za strance. Dakle cijeli, cijeli niz rješenja koja je ovdje potrebno u ovim novim postupcima donositi i zato nije samo dovoljno donijeti zakon nego je potrebno stvoriti infrastrukturu da zakon bude provediv. To znači moramo imati educirane kadrove, moramo imati ljude koji mogu brzo, kvalitetno takve odluke donositi tu je sasvim sigurno potrebna jedna značajnija i veća priprema za provođenje ovakvog zakona. I stoga vjerujemo da će ministarstvo naravno i sa drugim tijelima naše uprave osigurati takve uvjete kako bi ti postupci išli brže i kako bi odgovorili uvjetima. Jer gledajmo, moramo donest ona prvostupanjska rješenja, pa imamo pravo žalbe povjerenstvu, pa imamo ne znam pravo opet na upravni spor Upravnim sudovima, Visokom upravnom sudu i s te strane zaista cijeli niz je postupaka koje će RH ovdje voditi kako bi ispoštivala sve ove odredbe. Definitivno je da zakon mora odgovoriti na ona pitanja vezano prvenstveno za pitanja sezonskih radnika, na pitanje premještaja unutar trgovačkih društava, a također i vezano za administrativnu suradnju putem informacijskog sustava unutarnjeg tržišta EU. To je jedan vrlo složeni i komplicirani sustav i to zahtjeva jedan i bitno, bitno precizniji zakon tako da kažemo. Cijeli niz je ovdje i i različitih definicija koje bi svakako trebalo pojasniti i precizirati da oni budu i provedivi, da ne ostavljaju nikakve dvojbe kada naši stručni ljudi budu provodili taj zakon. doista ima cijeli niz definicija koje je potrebno uskladiti tako da one budu razumljive. Ne znam, u članku 18. imamo definiciju članove uže obitelji u smislu zakona, pa se navode ono što je već klasično bračni drugovi, osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, životni partner, neformalni životni partner to se negdje i definira zapravo neformalni životni partner vidimo u drugim zakonima. Tako da tu moramo biti jednoobrazni. A onda ima ovdje recimo, evo ga kaže u slučaju poligamnog braka spajanje obitelji na području RH odobrit će se samo jednom bračnom drugu. Pa onda imamo spajanje obitelji neće se odobriti ako je bračni ili izvanbračni drug oženjen ili u dugotrajnoj vezi s drugom osobom odnosno ako je životni partner ili neformalni životni partner, već u životnom partnerstvu ili je u dugotrajnoj vezi s drugom osobom. To će sve biti vrlo teško na terenu i primijenit zahtjeva se u zakonu što je moguće preciznije zapravo sve te stvari definirat kako u njegovoj primjeni ne bismo nailazili na nekakve nejasnoće. Ono što je bilo ovdje govora mislim da se ne treba bojati nikakvih stranih ljudi koji će ovdje dolaziti jer u svakom slučaju Hrvatska je dio EU i u toj toj jednoj općoj razmjeni i ideja i iskustava i rada u toj razmjeni Hrvatska u svakom slučaju mora poštivati osnovne postulate EU a to su otvorenost. Nama će kvaliteta života kod nas, nama će rast BDP BDP podići zapošljavanje, spriječit će potrebu da naši mladi ljudi ne odlaze van. Ali u ovom trenutku kada vidimo kakve su brojke koliko je ljudi iselilo iz RH ne želim kriviti ne želim kriviti niti jednu Vladu, ne želim nikome adresirati kritike ali je činjenica da je puno ljudi otišlo van, da ovdje u RH nisu našli zaposlenje, nisu našli način kako osigurati egzistenciju sebi i svojima najbližima. Polako i na našem tržištu imamo nedostatke određenih kadrova, određenih stručnih kadrova i definitivno je da moramo u toj jednoj općoj razmjeni naći određenu mjeru dakle da i kod nas dolaze raditi drugi ljudi. Ovo o čemu je bilo govora da trebamo odrediti kvote i da treba bit točno određeno iz kojih država pogotovo iz ovih država koje nisu članice EU mislim da to u zakonu je dobro regulirano, Vlada RH određuje kvotu vodeći računa o potrebama tržišta tržišta rada u RH. Ja moram reći u jednoj Vladi u kojoj sam i ja bio član ono što je došlo kao prijedlog iz nadležnih institucija nismo prihvatili jer tada se tražio ne znam koliki broj pastira dođu izvana ljudi da budu pastiri kod nas što zaista mislim da u RH uz sve uvažavanje svih tih ljudi koji imaju potrebe za poslom treba itekako voditi računa da zaista se naši ljudi zapošljavaju i da naši ljudi osiguravaju egzistenciju u RH. Ali mislim da je problem, na drugoj strani problem je što ljudi odlaze van jer vani imaju veće plaće, vani imaju bolje mogućnosti i to je ono što je pred nama zapravo veliki zahtjev da RH osigura uvjete za bolje plaće, da osigura uvjete za te mlade naše ljude da ne napuštaju RH nego da ovdje nalaze razlog i nalaze uvjete za dobru egzistenciju, za stručno napredovanje, za usavršavanje. I ja mislim da kad pogledamo rezultate koji su u proteklih godinu dana postignuti a to je da je povećan BDP, da je smanjen javni dug, da je smanjena i nezaposlenost u RH. Mislim da nam to daje veliko ohrabljenje da RH ide u dobrom smjeru. I na kraju hoću reći još jednom da će HDZ obzirom na veliki broj prijedloga koji su bili upućeni na izmjene ovog zakona da ćemo kao klub HDZ-a predložiti da zakon ide u redovnu proceduru da se još jednom brojni prijedlozi zapravo pokušaju pokušaju izanalizirati i vidjeti što bi moglo ući u ovaj zakon kako bi on bio što je moguće kvalitetniji. I također da zakon u svojim definicijama bude što je moguće precizniji da ne ostavlja preveliki prostor za diskrecijske ocjene kod njegove primjene. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženim kolegi Tomislavu Paneniću na raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite.

i svakako bi trebalo da stranci imaju jednu provjeru veliku da bi dobili naše papire i kod nas boravište. Međutim postavio bi jedno drugo pitanje kako Hrvati iz okolnih zemalja naših imaju prava da dođu u Hrvatsku, da rade pa čak i da žive isto tako dolaze na velike prepreke i velike probleme kad su u pitanju njihovi dokumenti pa da ne govorimo za Hrvate koji nisu u blizini, koji su čak u Americi, Boliviji, Austriji i okolo po 6 mjeseci to ne mogu dobiti. Ima jedan primjer da je čovjek iz Bolivije Hrvat sirotinja koji je trebao dobiti kuću u Hrvatskoj bila mu odobrena nije mogao dobiti papire i vratio se nazad u Boliviju. Stoga upravo ovo o čemu i predlažemo da se ti zakoni o Hrvatima izvana koji bi htjeli živjeti ili vratiti u Hrvatsku državu pojednostavni, omogući isto tako pravo kao i svima nama Hrvatima koji živimo u Hrvatskoj državi jer sve susjedne zemlje Slovenija, Italija, Austrija, Njemačka svojim ljudima dozvoljavaju uz malo dokazivanja njihovog njihovog podrijetla dozvoli im dobiti dokumente i raditi u toj zemlji. Ja smatram da bi mi Hrvatima iz čitavog svijeta trebali dozvoliti da vrlo lagano i u vrlo kratkom vremenu dobiju dokumente i imaju pravo na rad kao i svi drugi Hrvati. Oni su otišli iz ove države ne svojom voljom već su otišli protjerivanjem, proganjanjem i sada su proganjani jer ne mogu po 6 mjeseci dobiti svoje dokumente. Stoga vas pitam kao pravnika kako smatrate taj dio i da li naši Hrvati mogu tako lakše dobiti i da …/Govornik se ne razumije./… Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću. Ja bih vas lijepo molio da gledate na vrijeme točno da vas ne bi morao prekidati. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Dražen Bošnjaković. Izvolite. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Kolega Mišić, potpuno se slažem sa vama i nemam drugi odgovor nego da se i ja zalažem za što jednostavnije procedure. Da bi procedure bile jednostavnije zakon mora biti precizan, mora biti jasan i ne smije ostaviti nikakav veliki, široki prostor za diskrecijsku ocjenu nego ako znači je jasna i precizna definicija tada i to ide. A između ostalog zašto ćemo tražiti da zakon ide u redovnu proceduru, a ne ovako postoji jedan odličan amandman našeg saborskog odbora, znači da Hrvati koji su izvan Domovine da nemaju status stranca u ovakvim stvarima i u ovakvim postupcima o kojima ste govorili. I to je zapravo da Vlada promisli i o tom amandmanu i onda nakon evo još jednog kraćeg vremena analize da donesemo zaista zakon koji će bit pravi. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bošnjakoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Bošnjaković, ono o čemu ste vi razgovarali je pitanje otvorenosti, ali pitanje otvorenosti nije pitanje samo zaštite našeg tržišta rada, nego je intencija ovog zakona bi trebala biti da u sklopu direktive mi naše tržište rada osiguramo, osiguramo, da naši radnici u Hrvatskoj dobiju posao i da ne bude im konkurencija netko tko dolazi izvana, koji će raditi i za nešto niže nadnice. S druge strane drago mi je da ste evo priznali da je zakon aljkavo napisan, jer očito da nije bilo suradnje između Ministarstva unutarnjih poslova i Ministarstva rada i mirovinskog sustava jer bi vjerojatno ovaj zakon izgledao drugačije. Nadam se da će prijedlozi SDP-a, amandmani koje smo predložili ući u razmatranje u drugom čitanju i mi iz SDP-a ćemo također podržati da zakon ide u samo drugo čitanje. Kad govorimo o Hrvatima izvan Domovine, napominjem da svi oni koji imaju hrvatsko državljanstvo mogu pristupiti hrvatskom tržištu rada kao i naši građani u Republici Hrvatskoj i da tu nema nikakvih, nikakvih ograničenja. Ali opet napominjem otvorenost da, ali sa zaštitom našeg tržišta rada u skladu sa direktivom jer nam to direktiva pruža. Poštovani kolega Mrsić, pitanje nadnica o kojima ste govorili to nije pitanje zapravo zakona to je pitanje samog tržišta koje će zapravo izbalansirati visine nadnica i na to zapravo zakonom se ne može utjecati. Predmet ovog zakona jest implementacija direktiva o kojima smo ovdje govorili, a implementacija direktiva to znači da moraju biti približno slični ili jednaki uvjeti na području EU, a vezano uz ova pitanja u kojima ovaj zakon govori sezonski, znači radnici. Zatim premještaj radnika unutar trgovačkih društava je vezano za informacijski sustav. Tako da s te strane mislim da tu nema nikakve dvojbe. Što se tiče, ne mogu reći da je aljkavo napisan. Zakon je u svojoj velikoj većini dobar zakon. Međutim, on zaslužuje ipak još jednu raspravu jer je bilo i veliki interes javnosti je bio, brojne su primjedbe, brojni su amandmani, a na koncu vidimo i ovdje u našem Hrvatskom saboru da također nadležni odbori predlažu cijeli niz amandmana. korisno, evo mi u klubu HDZ-a predlažemo Vladi da ovo ipak ide u redovnu proceduru u kojoj će se zapravo sve to još jednom analizirat i nakon toga da ćemo donesti jedan zaista zakon koji je dobar. Zahvaljujem kolegi Bošnjakoviću na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa. Kolega Bošnjakoviću, kao iskusan pravnik i bivši minisar, dugogodišnji dužnosnik kazali ste da se ne trebamo bojati stranaca. ne trebamo se bojati ni onoga najgoreg. Trebamo se bojati onog što se najgore događa da nam prostori, 2/3 Hrvatske su doslovno prazni od Dalmatinske zagore, Ravnih kotara, Like, Gorskog kotara, Slavonije, pa i Zagorje. Kad govorimo o zakonu složio bih se s vama da bi trebala cijela cjelovita izmjena. Međutim, mi uvijek govorimo europska direktiva. Šta znači riječ direktiva? Da je netko naredio da moramo napraviti? Ja mislim da to nije Da je to više smjernica, europska smjernica, a to je drugo što imamo mi mentalni sklop …/Govornik se ne razumije./… Europsku uniju, kad uđemo u Europsku uniju sve te direktive su fenomenalne, odlične, … /Govornik se ne razumije./… Međutim, danas po pitanju našega prostora, po pitanju događanja u svijetu gdje imamo znači epske razmjere seobe naroda zbog rata i ugroženosti na sjeveru Afrike gdje su države nestale, ne postoje a mi imamo prazne prostore. Postoji mogućnost da u te prazne prostore, jer milijardu ljudi po istraživanjima, milijardu ljudi želi doći u EU. Gdje će doći? Možete li objasniti, gdje su prazni prostori. Problem imamo, ali šta mladi bježe, šta su opljačkane i devastirane brojni gospodarski subjekti i izdani nacionalni interesi. To je ključni problem, zbog toga mladi odlaze. Pa bih vas pitao kako vi promatrate to pražnjenje tih prostora u današnjoj situaciji kad imamo epske razmjere, znači seobe ljudi iz tih prostora koji nisu krivi, jer to je očito iscenirano. Ali gdje će doći? Hoće doći u prazne prostore ili pune prostore? Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bulju na replici. Odgovor uvaženi kolega Bošnjaković. Izvolite. Kolega Bulj, vi vrlo često govorite o praznim prostorima i to je doista odlična tema i govorite o svom kraju iz kojeg dolazite gdje zapravo to svjedočite i vidite. dok sam bio u izbornoj kampanji osmišljavao je moj sin koji se time bavi i ja sam kampanju vodio na način da sam se po izbornoj jedinici vozio biciklom i prešao sam gotovo cijelu izbornu jedinicu biciklom, to je ova 6. izborna, gdje sam se susreo s ovim o čemu vi govorite. Uz Posavinu onaj potez od Siska pa dalje prema Novskoj doslovce poluprazna sela. Prekrasna sela, prekrasna priroda, predivna plodna zemlja, međutim nema ljudi. To nije nastalo ja bih rekao da adresiramo na ovu ili na onu vladu, nego naprosto godinama su se ta sela praznila, ljudi su nalazili nekakva zaposlenja na drugim mjestima. I ja ako me pitate gdje vidim rješenje, vidim rješenje da stimuliramo te ljude da naseljavaju te prostore, da se bave gospodarskom aktivnošću. I upravo tu ta otvorenost i članstvo u EU mislim da nam može pomoći jer razni fondovi postoje, razni izvori sredstava postoje gdje bi se puno tih ljudi koji bi željeli pokrenuti nekakvu aktivnost i naseliti taj prostor mogli nać. Pa uz to ako pridodamo i mjere naše Vlade koja će sasvim sigurno proizać, mislim da je to jedan dobar put. Međutim, ono što je sigurno, to nije proces koji će se dogoditi preko noći. Mi u principu tu zahtijevamo i trebamo napraviti jednu snažnu strategiju jer vi gotovo u svakom vašem izlaganju govorite o tim praznim prostorima i mislim da svako u svom kraju iz kojeg dolazi može upravo to prepoznati o čemu govorite. Jer najveći neprijatelj Hrvatske je ili zapravo najveći problem je loša demografska slika i ovi prazni prostori. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Bošnjakoviću na odgovoru. Ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Tema je Zakon o strancima i po meni ima više spornih odredbi, a najviše me uznemirava jedan slučaj de facto protjerivanja iz naše zemlje Vita Jedličke. Vit Jedlička je na desnoj obali Dunava napravio državu zvanu Liberland i ne bi to bio problem da Hrvatska ne radi protiv sebe. A o čemu se radi? Naša državna granica je takva da nama pripadaju sa lijeve obale Dunava mjesta koja se zovu Karapandža, Kenđija, Blaževica, Kolonđoš, Zmajevac, Zmajevac 2, Poluostrvo, Zverinjak i Srebrenica, znači to su mjesta koja su sa srpske strane Dunava, a zbog promijenjenog toga mi de facto nemamo kontrolu nad njima već susjedna država. A s druge strane se na našoj strani Dunava nalazi mjesto koje se zove Siga, znači to je jedno područje koje je nesrazmjerno manje od područja koje se nalazi našeg se nalazi sa srpske strane Dunava. Zašto govorim o tom problemu? Zato jer to područje Sige Hrvatske ne tvrdi da je ono dio Hrvatske, Srbija ga ne svojata, međutim što je Hrvatska napravila? Hrvatska je Vita Jedličku uhitila na tom području čime je de facto priznala odnosno pokazala da ima vlasti nad tim područje i da ga smatra dijelom Hrvatske. Time je Srbiji otišla na ruku i zapravo legalizirala status ovih brojnih područja koje sam spomenuo sa lijeve obale Dunava i napravila nama štetu. Vit Jedlička je neuobičajeni imigrant, on nije došao zbog ne znam nekih prizemnih razloga u to područje Liberlanda odnosno kako se već zove Sige, zove Sige, već je došao sa razlogom da tamo napravi državicu koja bi bila treća na svijetu po veličini odmah iza Monaca i Vatikana, i cilj je bio razviti turizam, dovesti ljude tamo jer ljudi tamo trenutno nema itd., itd. Međutim, zbog prelaska, a pazite koji je ovo paradoks, sada ćete se vi smijati, Hrvatska to područje smatra, očito je tamo policija tamo naša jest, kao dijelom Hrvatske odnosno svojom jurisdikcijom, a istovremeno on koji je iz Hrvatske prešao na to područje njega uhićuje zbog, pazite zbog čega, pazite koji paradoks, zbog kao nezakonitog prelaska granice. A istodobno to područje Hrvatska smatra svojim, čovjek je prešao iz Hrvatske na to područje. Znači totalan jedan paradoks, totalan jedan apsurd i za razliku od tisuća stranaca koji nisu iz EU kao što je Vit Jedlička iz Češke, za razliku od tisuća stranaca koji mnogi ni nemaju valjane putne dokumente niti odgovarajuće vize, njima se svima dozvoljava prolazak kroz Hrvatsku, ulazak u Hrvatsku, dio njih ovdje i ostaje, a Čeh Vit Jedlička koji nikome nije bio nikakva prijetnja, koji je samo stavio Hrvatsku u pozitivnom kontekstu na svjetske vijesti koje je da tako kažem napravio medijsku atrakciju, njega se procesuiralo, njega se izbacilo. Paziti ovo što kaže Zakon o strancima, veli u smislu članka rješenje o protjerivanju članak 105. „rješenje se može donijeti ako stranac nezakonito boravi“, čovjek je boravio na tom području Sige koju Hrvatska nikad nije tvrdila da je njeno. Znači nije prekršio točku 1. Broj 2. „prijeđe li i pokuša nezakonito prijeći državnu granicu“, niti on to nije radio. A kojim slučajem da je to učinio, kojim slučajem da Vid Jedlička nezakonito prešao granicu što bi zapravo moglo se smatrat spornim jer Hrvatska ne tvrdi da je to područje naše. On ima pravo sa strane Dunava, znači po međunarodnom plovnom putu jednostavno se iskrcat na području Sige i tamo bit, ali hrvatska država njega hapsi, protjeruje sa teritorija koji nije dio naše države. I time ponavljam priznaje Srbiji pravo nad tim područjima na lijevoj obali Dunava. Pazite treće, pomaže u nezakonitom ulasku, tranzitu ili boravku. Po meni Vit Jedlička ni jednu od tih stvari nije radio. Mislim da, i četvrto kaže sklopi brak iz koristi. Pazite sad ovu misao, što znači sklopiti brak iz koristi? Ima jako puno ljudi u našoj zemlji koji su sklopili brak iz koristi. Ima ljudi koji se žene iz ljubavi, i muškaraca i žena, ali ima i muškaraca i žena koji se iz raznih drugih motiva najčešće materijalnih odlučuju za ulazak u brak s nekim nekim npr. ovisno o tome kolika je plaća te osobe, njen društveni status itd. itd. I sad šta se događa? Po meni bi članak 4. trebao glasiti ovako tko sklopi fiktivan brak s ciljem stjecanja državljanstva ili prava boravka a ne ko sklopi brak iz koristi. Jer to sklopiti brak, jer pazite ovo recimo da sam ja npr. žena iz Kenije i da je moj kolega Bunjac iz Živog zida muškarac iz Hrvatske sad ja se iz koristi neke ajmo reći udam za njega mi živimo zajedno. Jesam li ja sklopila brak iz koristi? Jesam, ali nema šta sad država po tom ključu, može reći sad ćemo mi tebe deportirati jer si se ti iz koristoljublja ne znam a ne iz ljubavi udao, u dala. Znači smatram da je ovaj izraz sklopiti brak iz koristi pogrešan jer je brak valjan čak i ako je iz koristi. Evo ako se, vi možete sklopiti brak iz raznih razloga dame i gospodo. Kaže prekrši propis o zapošljavanju i radu stranaca, počini kazneno djelo neko, pravomoćno je osuđen u inozemstvu za teške stvari i ne znam opetovano čini prekršaj. Smatram da je Vit Jedlička osoba kojoj treba ukinuti mjeru protjerivanja iz Hrvatske, smatram da mu treba dozvolit da sa strane Dunava, sa strane Dunava može doći na područje te Sige a u slučaju da je sporan njegov prijelaz na područje Sige sa strane Hrvatske pa neka država Hrvatska napravi granični prijelaz, neka napravi granični prijelaz i onda će čovjek prelazit preko graničnog prijelaza. Ali problem je što graničnog prijelaza nema. I ako hoće sa kopnene strane čovjek ući u svoju državu Liberlend nažalost on to ne može. Ja bi stoga u završetku vama pročitao njegovo pismo upućeno Hrvatskom saboru. Ono glasi ovako od Vita Jedličke „Poštovani članovi Hrvatskog sabora, dame i gospodo na prvom mjestu dopustite mi da vam čestitam 25. obljetnicu međunarodnog priznanja Hrvatske koju ste proslavili 15. siječnja. To je bitan događaj u povijesti hrvatske države. Bilo je potrebno puno truda kako bi se uspostavila i izgradila vaša zemlja, zemlju koju poštujem i kojoj se divim. Predstavljam miroljubivu i slobodnu naciju ljudi koji su spremni na suradnju sa Republikom Hrvatskom sastavljenu od 400 tisuća ljudi koji su se prijavili za državljanstvo a mnogi od njih su svjetski poznati arhitekti, umjetnici, investitori, poduzetnici ili diplomati. Mi vjerujemo da su ljudska sloboda, ograničena vlast i slobodno tržište najbolji elementi za postizanje procvata društva. Radimo na primjeni najbolje prakse upravljanja iz prošlosti s decentraliziranim tehnologijama upravljanja budućnosti. Inspirirani smo uspješnim državama kao što su Hong Kong i Monaco koje neprekidno omogućavaju značajnu dobit susjednim državama. Preko 40 tisuća poduzetnika izrazilo je jasan interes za ulaganje u našu zemlju. Naši ekonomisti predviđaju da puni razvoj Liberlanda može pomoći potaknuti gospodarski rast u Hrvatskoj za 1% godišnje te drastično smanjiti nezaposlenost u cijeloj regiji. Naša nacija je osnovana 13. travnja 2015. na dan rođenja Thomasa Jeffersona ali izvore naših ideja možete vidjeti u brojnim povijesnim događajima počevši od egzodusa iz davnih vremena. Manifestaciju ovve ideje smo vidjeli i u Američkoj revoluciji ali nedavno kroz osnivanje Liberlanda. Odabrali smo slobodan dio teritorija ranije poznat kao Gornja Siga kao bi izbjegli bilo kakve teritorijalne sporove s drugim državama. Naše granice smo postavili izvan teritorija RH kao i izvan Schengenskog prostora. Iznimno cijenimo nastojanja hrvatske policije da zaštiti granice i spremni smo im pomoći raditi zajedno s njima. Također smo spremni biti pouzdan partner u hrvatskoj vanjskoj politici. Liberland je uspostavio svoja predstavništva u više od 80 zemalja koje imaju za cilj raditi u dogovoru s hrvatskim diplomatskim misijama. Liberland je samo 7 četvornih kilometara veličine što ga čini trećom najmanjom državom u svijetu nakon Vatikana i Monaca. Ljubazno vas molimo, pazite ovo ljubazno vas molimo da poštujete naše pravo da mirno uspostavio taj dio teritorija. Spremni smo otvoriti razgovore između hrvatske Vlade i Vlade Liberlanda kako bismo definirali naš redovni granični prijelaz u skladu s međunarodnim pravom.“ To je ono što ja govorim da je sporno. Da su njega uhitili recimo zbog nezakonitog prelaska granice a nema zakonitog graničnog prijelaza između Sige Gornje i RH. „Spremni smo na suradnju u području protuzakonite trgovine drogom, izručenja zločinaca, borbe protiv terorizma, izbjegavanja poreza i drugih područja vaših interesa. Zahvaljujemo vam na strpljenju dok naporno radimo s ciljem potpunog uspostavljanja naših institucija ali i našeg pravnog i financijskog sustava. Hrvati imaju važno povijesno iskustvo s malim utočištima orijentiranima prema slobodi. Želimo vas podsjetit na samo jedan primjer na Dubrovačku Republiku koja je donijela veliku korist cijeloj regiji ali i svijetu. Željeli bismo graditi na tom povijesnom iskustvu kako bismo u suradnji sa Hrvatskom postali svijetli primjer za ostatak svijeta. Jedan od ključnih aspekata koji su osigurali postojanje Dubrovačke Republike je bilo snažno poštivanje slobode koji je u sloganu „Sloboda se ne prodaje za svo zlato na svijetu, a naš moto je živi i pusti živjeti!“. Ako s nama dijelite vjeru u slobodu pozivam vas da ju s nama slavite u proslavi 2 godine od uspostave države Liberland 13. travnja 2017. godine u Liberlandu. Naša glavna namjera je bliska suradnja sa regionalnim i središnjim hrvatskim vlastima u ekonomskom rastu regije kako bi se osiguralo da Hrvatska funkcionira u harmoniji kao partnerom u svom neposrednom susjedstvu.“ Evo dragi prijatelji i kolege, ja sam vam pročitao pismo Vita Jedličke i apeliram još jednom, da se znači ova odluka o protjerivanju ne odnosi na gospodina Vita Jedličku, jer nije osoba koja šteti Hrvatskoj u ekonomskom smislu ili bilo kojem drugom smislu, ne ugrožava naš teritorijalni suverenitet jer ne polaže pravo na dio teritorija kojeg Hrvatska smatra svojim. A da se pritom uspostavi kontrola nad državnom granicom što se tiče ilegalnih imigranata koji, znači kao što smo imali prilike već par godina od koliko ova izbjeglička kriza traje nesmetano prelaze preko naše zemlje. Još jednom želim reći da su sloboda, pravo na da tako kažem samoodređenje itd. najviše vrednote koje postoje. I smatram da je odluka Hrvatske da silom uspostavlja vlast nad tom gornjom sigom i tvrdi da je to dio Hrvatske i protjeruje ljude od tamo, legalizira status područja koji se nalaze sa lijeve strane Dunava koje spadaju pod Hrvatsku a koje je Srbija zapravo okupirala i drži pod svojom kontrolom. I umjesto da Hrvatska država nad tim područjima protjeruje ljude koji nezakonito tamo borave, znači umjesto da Hrvatska uspostavi kontrolu nad svojim vlastitim teritorijem koji nije naš, koji u međunarodnom pravu ne svojatamo mi od tamo protjerujemo ljude kažem poput Vita Jedličke koji su jedan primjer u cijeloj ovoj migracijskoj priči. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi gospodinu Ivanu Pernaru ili gospođi Pernar Bunjac kako već ste naveli u raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Ja svakako moram okrenuti nekako malo tu priču, jer ova je priča meni izgledala kao da je bajkovita, ali uopće nije. Meni nije nikako bajkovito i pogotovo što sam doživio '91. kad su me istjerali iz kuće u kojoj sam živio, imali smo jednu takvu vlast koja je rekla vi više niste vlasnik. Međutim, nisu definirali tko je vlasnik toga imanja kojeg sam vlasnik, nego je ostalo negdje tamo. treba uzeti u obzir nisam se ja nikad toga odrekao. Prema tome, kad se pojavi jedan tako nadobudni političar koji tvrdi da je nešto njegovo i proglasi se, samo proglasi ili kako god mi to nazvali nekim predsjednikom Vlade i to ide još komunicirati onda prvo treba ja ja mislim vratit se u neku prošlost i utvrditi kome to stvarno pripada, da onda može jednoznačno nešto prisvojiti sebi jer na ovakav način ja bih volio vidjeti samo kako bi bilo da se on pojavio tamo '91. krajem ili '92. pa da je onda možda predstavnicima tzv. Republike Srpske krajine rekao ne to je moja država. Od nas može dobiti samo jedan da kažem onako udarac u rit, pa mislim da je ovo što je policija napravila vrlo bilo uglađeno i na lijep način iskomunicirano. A u ono vrijeme sigurno bi dobio metak u glavu, pa bi to bila jedna poruka što znači sloboda. Prema tome, uzmite u obzir da uzimanje nečega i samo proglašavanje nije sigurno akt kojega pojavi se neki nadobudni političar koji je iz neke desete zemlje i kaže ja ću baš tu imati svoje pravo. Ja bih volio vidjeti zašto to pravo nije ishodio u Češkoj na nekoj granici, ima i tamo Dunav. Vjerojatno je Dunav i tamo mehandrirao, pa je mijenjao tokove, mijenjao neke i živote, ali sigurno nikada nitko nije dozvolio da se pojavi netko sa strane i uzme i kaže evo danas to je moje. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite.

na području kojeg Hrvatska smatra svojim. Znači, on je to proglasio na području koji po granici iz ne znam koje '47. pripada Srbiji, a nad kojim Hrvatska ne polaže pravo. Da je gospodin Vit Jedlička došao unutar granica naše zemlje, da je došao recimo unutar područja koji je međunarodno priznato kao Republika Hrvatska na tu avnojevsku granicu, granicu koju mi smatramo svojom i da je proglasio neku svoju republiku ja bih rekao gospodine Jedlička vi niste u pravu, vi to ne možete i ja bih ga prvi također deportirao. Međutim, on nije kažem došao na područje hrvatske državne granice već je došao na zemlju na kojoj niti Hrvatska ne tvrdi da je njena, a Srbija je se odriče. Znači, nije nikome smetao. On je zapravo politički progonjen i Hrvatska je u postupanju prema njemu prekršila zapravo međunarodno pravo jer nije imala pravo nad zemljom koja nije njena provodit jurisdikciju. A time što je to napravila, što je uspostavila jurisdikciju nad nečim što nije dio hrvatske zemlje je zapravo legalizirala ono što Srbija radi, a to je uzurpiranje hrvatske zemlje punoj većoj nego što je Vit Jedlička zauzeo sa lijeve obale Dunava. I zapravo se odlukom hrvatskih vlasti ide na ruku srpskim vlastima koje do današnjeg dana te hrvatske džepove, ajmo ih tako nazvati, sa lijeve obale Dunava uzurpiraju. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Kažimir Varda. Izvolite. Kolega Pernar, u dilemi sam da li da uđem s vama u raspravu na način da saborski zastupnik zapravo zauzima jedan položaj veleizdajnika u smislu što se odriče hrvatskog teritorija. Vi tvrdite da to nije hrvatski teritorij. To ja To ja nisam nigdje vidio ili da vašu raspravu shvatim u onom vašem stilu kao jedan performans u smislu, dali ste jednu izjavu na jednom portalu, to sam jučer malo gledao u jednom studiju, ne znam Sarajevo bilo gdje, kako često u vašim raspravama u glavu saborske zastupnike odnosno Sabor provodite cirkus. Ja nisam shvatio vašu raspravu da je ozbiljna, nisam shvatio da se odričete hrvatskog teritorija i nisam shvatio da mislite ozbiljno ovo što ste govorili. Što se tiče braka koji ste spominjali iz koristi, znate brak iz koristi se može napraviti, ali on nije konzumiran. Pa i u Svetoj materi crkvi u kanonima Svete matere crkve znate može doći do poništenja braka koji nije konzumiran. I vrlo lako se može utvrditi brak iz koristi. Tako da ja mislim da ste i tu u krivu. Ali vjerojatno ćete mi u odgovoru na repliku potvrditi da niste mislili ozbiljno i da je to još jedan u nizu od vaših performansa vezano za teritorij Hrvatske preko lijeve obale Dunava. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Vardi na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Pernar. Gospodine Varda, o.k. ako vi tvrdite da je to područje dio Hrvatske iako nikada nije bilo obuhvaćeno unutar hrvatskih državnih granica, time se istodobno odričete prava nad hrvatskim područjima u tim granicama koje su bile definira'47., a koje su i danas na snazi jer nikada neki drugi dogovor nije bio postignut i vi zapravo pristajete na veleizdaju u puno većoj mjeri. A zašto? Zato jer se sa desne strane Dunava nalazi samo ta nesretna gornja Siga, a sa lijeve strane Dunava nalazi se puno više Ja ću ih opet imenovati Karapandža, Kenđija, to su ogromna područja na sjevernoj Baranji, Blaževica, Kolonđoš, puno veća područja nego Siga, Zmajevac, također je puno veći nego Siga Siga itd., itd., itd. Što vam hoću reći? Da Hrvatska time, tj. da vi time što tvrdite da je Dunav taj koji predstavlja graničnu liniju, a ne granice koje su bile zadnje dogovorene predstavlja stvarnu crtu razgraničenja. Vi se time odričete gospodine Varda čega? Odričete se svih hrvatskih područja s lijeve strane Dunava. I ta vaša matematika u kojoj mi dobivamo malu Sigu, a Srbima dajemo šest drugih prekodunavskih velikih područja, parcela, ta matematika je po meni veleizdajnička, a ne moja gospodine Varda. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Sljedeći se za raspravu javio u ime Kluba zastupnika HNS-HSU-a uvaženi kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospođo državna tajnice. Ovo je iznimno važan zakon o kojemu danas raspravljamo i na neki načini protestiram što se trivijalnim temama pokušava zagaditi i zamagliti ova tema. Na ovakav način kako slušamo iznimno važne teme, ako hoćete od demografije u Hrvatskoj, nacionalnoga suvereniteta, ako hoćete ljudskih prava, ako hoćete naših obveza unutar EU, ako hoćete načina kako ćemo se suprotstaviti eventualno novoj izbjegličkoj krizi, sve to zapravo pada u drugi plan zbog trivijalnih i banalnih priča koje nikakve veze nemaju s ovim zakonom. A koliko je zakon važan, svjedoči činjenica da usred ove rasprave klub HDZ-a, nadam se da gospođa državna tajnica to znadete, najavljuje da će kod glasovanja tražiti da se zakon vrati u postupak prvog čitanja. Dakle, klub vladajuće stranke je svjestan da zakon kako je predložen ne valja i da ga valja doraditi. Već sama činjenica da zakon o izmjenama i dopunama Zakona sadrži 123 članka svjedoči jednu praksu koja nije dobrodošla u ovome Domu već godinama, a to je da kada se rade tako opsežne izmjene i dopune, podsjećam radi se o ovolikom materijalu, da je onda minimum pristojnosti da se pripremi prijedlog novoga zakona.

iz načelnih pa i iz konkretnih. Pokušat ćemo ukoliko se zakon ne vrati u prvo čitanje amandmanima koje smo uputili u postupak izmijeniti loš duh ovog zakona kad se govorio ponašanju hrvatskih građana u tretmanu izbjeglica. Ali ukoliko ne prođu ti amandmani mi ne možemo biti za ovaj zakon. On načelno ne odgovara ni duhu ni nacionalnim potrebama RH. Zakon Zakon o strancima kakav imamo sada nije ništa drugo nego odraz jedne iznimno autistične da se ne shvati krivo, ne u medicinskom smislu nego orijentacijski, autarkične, zatvorene politike. Mi imamo iznimno rigidnu useljeničku politiku. RH je među europskim zemljama koja ima najmanje stranaca koji žive u njoj. Prema posljednjim podacima radi se o 0,6%. Samo za usporedbu recimo jedna Španjolska ima 12% stranaca da ne govorim o drugim zemljama. O čemu se radi? Radi se o neshvaćanju dugoročnih demografskih potreba RH. Nije demografija samo noviji prirodni priraštaj novorođenom djecom, nije demografija samo isključivo obiteljska politika, demografija je dugoročno promišljanje stavljanja u funkciju kompletnih resursa koje imamo a ako nemamo ljudskih da ga nadoknadimo. A što mi radimo? Mi već godinama provodimo takvu politiku da nam bjelosvjetski lopovi i mafijaši bez problema dobivaju hrvatske putovnice ali kod običnoga svijeta poštenih ljudi, visokostručne spreme, eksperata stavljamo im brklju pred nos i kažemo ne nećemo vas pustiti u Hrvatsku. I onda se mi tu svađamo oko kvota koliko će radnika doći u brodogradilišta. Pa ne radi se o tome. Pogledajte strukturu nezaposlenih, pogledajte strukturu teško zaposlivih i vidjet ćete, pitajte Gospodarsku komoru pa ćete vidjeti koliko očajnički trebamo ekspertnih znanja i ljudi koji to nose. Što ćemo sutra kad nam cijeli sustav zdravstva prizna konačno koliki su mu ljudski nedostaci, kadrovski nedostaci. Imamo slučajeve gdje ugledni strani diplomat nakon savršeno određenog diplomatskog staža u RH dobija najviše odlikovanje od predsjednika države za sve što je učinio za odnose između Hrvatske i njegove države, oženi se za hrvatsku državljanku, nastavlja raditi u svojoj zemlji jer ima takav status, ali povremeno dolazi u Hrvatsku i ne da mu se nikakva mogućnost da ovdje sa svojom suprugom boravi dulje od onih famoznih 90 dana unutar 180 dana a to je obična viza. Ali zato ljudima koji su unijeli nešto malo kapitala za kojega ne znamo uopće koje mu je porijeklo bez ikakvih problema dajemo trajno nastanjenje i oni nemaju nikakva ograničenja a uopće u Hrvatskoj ne žive nego dođu mjesec, maksimalno dva godišnje. Birokratski način razmišljanja spustio je rampe na našim granicama prema kvalitetnim, dobrim ljudima koji bi htjeli doći živjeti u Hrvatsku, koji su ovdje putovali kao turisti, koji su ovdje htjeli kupiti nekretninu, koji su ovdje htjeli zasnovati neki novi život, koji su se ženili i udavali ali procedure koje prolaze su takve da se obeshrabre već od prvoga koraka. Dakle govorimo o duhu zakona koji je star i staromodan, pregazilo ga je vrijeme i mi moramo ako već hoćemo slijediti maksimu koju je predsjednik Vlade Plenković iznio ovdje da će demografska politika biti jedna od najvažnijih politika ove Vlade onda moramo promijeniti cijeli koncept zakona i drugačije razmišljati. Da li to znači spuštanje kriterija prema onima koji nose rizike prema našoj sigurnosti? Ma naravno da ne. Ali svakako znači promjenu retorike prema ljudima koji dolaze iz drugih zemalja i žele živjeti s nama. To svakako znači da nam se nikako ne smije dogoditi ono što se dogodilo jučer kad je predsjednica u Kleine Zeitungu rekla da smo primili pogrešne izbjeglice. Primili smo kaže muškarce u najboljoj snazi a ne žene i djecu iz Aleppoa. Zamislite primili smo izbjeglice koje su nam došle a nismo primili izbjeglice koje nisu. Pa nevjerojatno da političar u 21. stoljeću tretira muškarca kao topovsko meso oprostite to je ispod razine suvremene politike. Tako razgovaraju rati generali 1. i 2. svjetskog rata. To nije dobra poruka niti o našem imidžu, niti o tome kako ćemo tretirati situacije s izbjeglicama u budućnosti. Ako smo već proživjeli jedno sjajno iskustvo, sjajno utoliko što smo ostali čistoga obraza, što smo pokazali svoju ljudskost, što smo tamo gdje institucije prvih deset dana nisu mogle reagirati uskočili mi kao građani i nakon toga kad su se institucije potpuno pripremile, ekipirale, tehnički uspostavile mrežu, ako smo odradili posao do kraja čistoga obraza i humano zašto sada idemo u kriminalizaciju solidarnosti? Prema zakonu ovako kako ga postavlja ovaj prijedlog izmjena i dopuna svaka osoba koja na putu izbjeglicama koje su prešle a sve su izbjeglice prešle granicu ilegalno pruži jednu jedinu jabuku, pelenu, vodu ili bilo koji oblik pomoći uključujući i orijentaciju upućivanje prema prvoj mogućoj instituciji za prihvat, prema policiji, prema Crvenom križu, prema merhametu, prema bilo kojoj instituciji koja se brine o izbjeglicama dakle onima koji u sustavu tek trebaju doći u kontakt s izbjeglicom. Dakle, ako pružite bilo kakvu pomoć vi se prema ovim izmjenama zakona kriminalizirate, a to nikakve veze nema sa europskim direktivama. Dakle, onaj dio koji se ovdje implementira, a posljedica je triju direktiva nikakve veze nema sa izbjeglicama i osobama koje su otišle od kuće iz ljute nevolje. Malo tko ode od svoga praga i od svoje kuće samo zato što je sunce negdje ljepše. Najljepše je sunce tamo gdje si rođen. Domovina je tamo gdje se govori tvojim srcem i tvojim jezikom i nitko iz svoje Domovine ne ide a da ga nije stisla ljuta nevolja. I takvim ljudima ne pružiti ruku nije dobro, nije ljudski. Ostanimo ljudi, jer i naši su ljudi bili izbjeglice i naši su ljudi na žalost samo glavu nosili na ramenu kad su bježali od tamo gdje im života nije bilo, barem privremeno i hvala Bogu. U tome smislu razmišljamo kad donosimo nove zakone. Za koga ih pišemo? Koliko će vrijediti? Hoćemo li se morati sramiti ili je bolje da učimo i na tuđim greškama, ali da učvršćujemo svoj ponos. I zato što se nas tiče klub Hrvatske demokratske zajednice napravio je dobru stvar kad je predloži da se Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima s konačnim prijedlogom zakona vrati u redovnu proceduru. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Boži Ljubiću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivica Mišić. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo složio bih se sa kolegom Goranom da je nama potreban kompletno novi zakon o ovoj tematici, jer ovolikim izmjenama pruža se mogućnost velikim greškama koje će nas opet zakomplicirati cijelu situaciju sa strancima, sa stranim radnicima i sa onim što nam je dosta potrebno u našoj državi. Jer bez obzira što naši ljudi odlaze širom Europe trbuhom za kruhom postoji niz poslova koji na žalost u Hrvatskoj ljudi ne žele raditi, pa su to veliki problemi sa radnicima u poljoprivredi na stočarskim farmama, na povrtlarskim farmama gdje jednostavno naši ljudi ne žele ili raditi taj posao ili smatraju da je to premalo plaćen posao, a naši farmeri imaju velike probleme sa radnicima koji iz Republike Bosne i Hercegovine i iz Rumunjske žele raditi takav posao za cijenu koja im se ovdje plaća. Do sad su oni više puta pokušavali rješavati taj problem, no ni jedna Vlada nije imala sluha za to i ni jedan zakon to nije ozakonio. I onda dolazimo do toga da imamo ilegalne radnike koji dolaze raditi, jer farmeri sami ne mogu stići napraviti taj posao, a u Hrvatskoj takvih radnika ima vrlo malo. Potrebno je po meni napraviti novi zakon stručno napravljen i da bude fleksibilan, da bude u toku vremena u kojem se nalazimo. A što se tiče izbjeglica tu treba biti oprezan. Vidimo kakva je situacija u Njemačkoj, dobro je pružiti ruku svakome u nevolji i ja se slažem da svatko tko je u nevolji da mu treba pomoći. Međutim, među tim ljudima koji su u nevolji postoji jako veliki broj ljudi koji iz nekih drugih razloga kreću prema Zapadnoj Europi i sa nekim drugim namjerama i sa nekim drugim kulturološkim i vjerskim opredjeljenjima koji se jako teško uklapaju u našu kulturu i to je jedna opasnost o kojoj treba voditi računa, a koja bi kasnije mogla se obit svima nama o glavu. Hvala lijepo. Lenartu na replici. Odgovor na repliku, uvaženi kolega Goran Beus Richembergh. Izvolite. **Beus Richembergh, Goran (HNS)** Kolega Lenart, počet ću od kraja. Ovo što vi zovete opasnošću ja ne vidim kao opasnost nego kao izazov. Ako smo mi već toliko bili čvrsti u svome uvjerenju da slaveći veliku obljetnicu proglašenja islama državnom religijom, odnosno religijom s pravom javnosti u Republici Hrvatskoj prošle godine, dakle ako to ističemo kao nešto čime se imamo ponositi onda se nemamo čega bojati. Osobito se čega nemamo bojati kad pogledamo zapravo tko su bili izbjeglice. Tamo Muslimana, ako su vam oni sporni nije bilo jako puno. Puno je više onih koji su samim svojim rođenjem bili ugroženi u Siriji Jezici, Kršćani, svi oni koji su zbog toga što nisu ni blizu isilovom modelu života na ovome svijetu u startu morali pobjeći jer sam susret sa teroristima je značio njihovu smrt. Ja se ne bih bojao toga. Nemojmo se bojati zbog toga jer imamo neposredno iskustvo života sa drugačijima. Ali ono kad ste već spomenuli poljoprivredu, ja ću vam reći, ja sam bio svjedok ponude nekih kompanija stranih koje su nudile Hrvatskoj da učetverostruče proizvodnju ovčjega mesa. se ne razumije./… i ovaca i janjaca i koza i jarića i sve kupuju unaprijed. Nema šanse. To Hrvatska nije u stanju proizvesti unatoč svojih 400 tisuća hektara neobrađene državne poljoprivredne zemlje, jer tu vrstu posla mi nismo u stanju razviti. Šest ili sedam tisuća kuna za posao nekoga tko će se baviti ovcama je kod nas apsolutno ispod svake razine, pa nam onda taj posao rade useljenici iz stvarno dalekih zemalja koji nikad možda prije toga nisu ni vidjeli Hrvatsku, a ni ovce. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na replici. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Gorane, spominjete izbjeglice što se s vama u potpunosti mogu složiti da ljudima treba dati pomoć, da ih treba opskrbiti, da ih treba zaštiti u ovom dijelu, prehraniti, staviti u tople prostorije da žive kao normalni ljudi. I s tim bih se uvijek složio. Međutim, davati strancima prebivalište u Hrvatskoj državi na jednostavan način, smatram da to nije dobro. Vidite i sami da i u Njemačkoj imaju već probleme i sama kancelarska Njemačke već je dosta puta u svojim političkim, a i ostalim njemačkim medijima prozvana za taj dio koji je uradila, međutim to je tako. Sjetite se našega rata, naše izbjeglice koje su bili u Njemačkoj, smatramo Njemačku demokratskom zemljom koja je najmanje, svi ćemo reći 50 godina ispred nas, sve naše izbjeglice koje su otišle u Njemačku dobile su statut izbjeglice, dobile su pomoć. Kada se završio rat čak negdje negdje gdje prestalo samo pucanje kada su došli bili oni su ih već vraćali nazad u svoje domove, smatrali kaže nema tamo više rata. Ja se slažem sa vama da bi takve ljude trebalo spasiti od pucanja i svega, a kada se završi lijepo rat nek se vrate svojim kućama. Hrvati iz svijeta ne mogu se vratiti ovdje i dobiti svoje dokumente. Svi dobro znate zašto su otišli i kako se osjećaju ti ljudi. Mi trebamo te ljude vratiti nazad, napraviti demokratsku zemlju i dobru zemlju da oni ulažu ovdje, ima i sirotinje koja bi se vratila, međutim i njima nije odobreno. Prema tome, slažem se da u Hrvatskoj državi demokracija treba krenuti, ali u jedan smjer, prvo za Hrvate koji su prognani, pa sve druge ljude koje treba spasiti kada su u nevolji ja se u potpunosti slažem. Ali dobiti lagano dokumente, to ne možete nigdje u svijetu ni u jednoj državi. Ako ste stranac ne možete nigdje u svijetu dobiti lagano dokumente. Prema tome, nemojmo Hrvatsku rušiti radi reći da nismo demokrati ako ne damo strancima dokumente. Dajmo Hrvatima i oni ne mogu dobiti u Hrvatskoj nažalost, a stranci svakako da trebaju biti provjereni i na kapaljku pušteni u Hrvatsku državu. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mišiću na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Beus Richembergh. Izvolite. Sva sreća da je HDZ nakanio vratiti ovaj zakon u prvo čitanje, inače ako bismo se morali opredjeljivati oko onog amandmana Odbora za Hrvate izvan Hrvatske onda jao i kuku jer ja se nadam da i vi znadete kada već govorite o tome da smo mi po nacionalnosti ono što mi smatramo da jesmo i što za sebe kažemo. Dakle svatko može od nas teoretski gledano već sutra postati Hrvat ako to već nije. I sada zamislite da svako živ na ovome svijetu tko kaže da je Hrvat automatski dobije pravo da uđe u Hrvatsku kao što hoće ovaj amandman. Recimo, kažu ljudi da su Hrvati porijeklom iz Irana, dakle načelno gledano to vam je zona sve do Afganistana. A znate koliko tih Haruhvata može doći sutra i reći mi smo vam Hrvati i to stariji od vas i na konto toga uđu bez problema i dobiju sve što im treba. Ali ono što sam zapravo htio reći, nemojmo se bojati stranaca, ajmo se mi više malo zamisliti nad činjenicom kako je moguće da od tih stotina tisuća ljudi koji su prošli kroz Hrvatsku samo njih čini mi se 40-ak je tražilo politički azil. Pa mene sram do Boga da nisu htjeli s nama ostati. Pa šta nam fali? I onda se pogledate u ogledalo i onda vidite šta nam fali, fali nam dobar Zakon o strancima između ostaloga, fali nam tolerancije, fali nam takva atmosfera u kojoj ćemo stvarati novu vrijednost, biti na ponos i sebi i drugim. Puno bolji, vrjedniji, zauzetiji nego što jesmo, manje lažljivi, više tolerantni i onda će nas htjeti pa će doći. Pa onda od tih silnih stotina tisuća ljudi bar će tristo htjeti živjeti s nama u Hrvatskoj. A ovako jadni ljudi vjetar pod petama i da odu što dalje. Mene je bilo sram, ja ne znam kako se vi nosite s tim. Zahvaljujem uvaženom kolegi Beus Richembergu na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina raspravu će podijeliti uvažena kolegica Ervina Lekaj Prljaska i uvaženi kolega Veljko Kajtazi. Izvolite uvažena kolegice Ermina. Poštovani potpredsjedniče, poštovane kolegice i kolege zastupnici, uvažena državna tajnice. Evo danas ću se osvrnuti o Zakonu o strancima. Što se tiče prvo bih rekla prijedloga prema kojem se za odobravanje privremenog boravka državljana trećih država koji su članovi obitelji hrvatskih državljana neće zahtijevati predlaganje dokaza o sredstvima za uzdržavanje, smatramo unapređenjem postojeće situacije. Ali svakako treba razmotriti i dosadašnju praksu MUP-a koja je pokazala da se u postupcima odobrenja i produžetka privremenog boravka osoba koje dugotrajno žive u Hrvatskoj, a mnogi su i članovi obitelji hrvatskih državljana, ne uvažavaju dostatno posebne životne okolnosti, te ni socijalne i humanitarne razloge. Zbog toga su se u nezavidnoj situaciji našle osobe koje dugotrajno žive u Hrvatskoj, a koje zbog tranzicijskih i drugih razloga na koje nisu mogli osobno utjecati, nisu regulirale državljanstvo neke od nastalih država na području bivše Jugoslavije pa samim time nisu mogle niti pribaviti nove putne isprave. Takva situacija osobito pogađa članove obitelji hrvatskih državljana kojima je prethodni boravak bio odobren radi spajanja obitelji ili iz humanitarnih razloga, a koji valjanu putnu ispravu nisu mogli pribaviti bez odlaska u matičnu državu što je nerijetko za posljedicu imalo razdvajanje obitelji, a osobito roditelja od maloljetne djece i to na određeno vrijeme. Iz navedenog proizlazi da je inzistiranje na formalnom uvjetu posjedovanja valjane putne putne isprave za osobe koje dugotrajno borave na hrvatskom državnom području ili su članovi obitelji hrvatskih državljana pretpostavljeno životnim i humanitarnim razlozima. Stoga smatramo da je u postupku izmjena i dopuna Zakona o strancima potrebno pri reguliranju privremenog boravka u svrhu spajanja obitelji ili iz humanitarnih razloga potrebno dodatno osnažiti poziciju stranaca koji dugotrajno žive na hrvatskom državnom području ili su članovi obitelji hrvatskih državljana na način da se propiše iznimka odnosno da zahtjevu za odobrenje privremenog boravka nisu dužni priložiti stranu putnu ispravu u slučaju kada se ona ne može pribaviti u diplomatskom predstavništvu strane države u RH ili kada pribavljanje valjane putne isprave ima za posljedicu razdvajanje obitelji. Jednako tako s obzirom da je nemali broj osoba regulirao privremeni boravak iz humanitarnih razloga i ako su članovi obitelji hrvatskih državljana jer u tom slučaju nisu morali ispunjavati uvjete osiguranih sredstava za uzdržavanje i reguliranog zdravstvenog osiguranja iz konačnog prijedloga proizlazi da će im u buduće biti moguće regulirati privremeni boravak zbog spajanja obitelji jer se neće tražiti uvjet sredstava za uzdržavanje ali ne i da će biti oslobođeni uvjeta reguliranog zdravstvenog osiguranja. Stoga da bi se doista svim osobama koje su članovi obitelji hrvatskih državljana a koje su prethodno privremeni boravak regulirale zbog humanitarnih razloga omogućilo spajanje obitelji potrebno je propisati i dodatnu iznimku prema kojoj ne trebaju imati regulirano zdravstveno osiguranje. Sukladno Zakon u o obveznom zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti stranaca u Hrvatskoj osobe kojima je određen privremeni boravak dužne su mjesečno plaćati doprinos za zdravstvenog osiguranje. I nemogućnost plaćanja traženog iznosa za zdravstveno osiguranje zbog loših materijalnih prilika pridonosi stvaranju stvaranju poreznog duga a dugovanja po tom pitanju jedno obitelji predstavljaju značajan novčani iznos i često su neplativa. Dakle na taj bi način izjednačio status člana uže obitelji hrvatskog državljanina s podnositeljem zahtjeva za odobravanje privremenog boravka iz humanitarnog razloga te više ne bi postojala potreba da radi povoljnih uvjeta član obitelji hrvatskog državljanina regulira boravak iz humanitarnih razloga već bi boravak mogao regulirati upravo zbog spajanja obitelji. Kad se postavlja pitanje poznavanja hrvatskog jezika, pisma i pisma predlažem da se svakom strancu kojem je odobren stalni boravak osiguravaju besplatni tečajevi hrvatskog jezika a putem tih tečajeva bi se strancima pružila kvalitetna i pravodobna informacija o zakonima, tradicijama, kulturu i svemu što strancima olakšava ne asimilaciju već pozitivnu integraciju u hrvatsko društvo. Taj izdatak iz državnog proračuna bi bio, bio bi svojevrsni investicijski multiplikator koji bi donio višestruku društvenu dobit jer stranca koji danas bolje upozna sredinu u koju sutra će lakše naći posao, podizati djecu i time biti vrijedan član društva. I na kraju bi rekla, osvrnula bi se nešto na godišnje kvote za zapošljavanje stranaca. Treba uvažiti prijedlog koji predviđa da će se godišnja kvota za zapošljavanje stranaca utvrđivati u skladu sa stanjem na tržištu rada gdje će se utvrditi nedostatak radnika određenih struka za koje postoji povećana potražnja. Predlažemo da se zapošljavanje stranaca omogućava prema potrebi poslodavca, npr. poslodavac koji ima potrebu za radnikom određenog zanimanja može se javiti zavodu za zapošljavanje koji u roku od 5 dana provjerava dostupnost radnika i o tome obavještava poslodavca. Ako zavod za zapošljavanje u navedenom roku ne uspije na tržištu radne snage pronaći radnika odgovarajuće kvalifikacije predlažemo da se poslodavcu za istog radnika odobri dozvola za boravak i rad stranog radnika na određeni rok. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženoj kolegici. Nastavak uvaženi kolega Kajtazi. Izvolite. **Kajtazi, Veljko (Nezavisni)** Hvala poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana gospođo državna tajnice Ministarstva unutarnjih poslova, poštovani kolegice i kolege. Imajući u vidu prijedlog zakona koji je pred nama primijetio sam baš kao Ured pučke pravobraniteljica da bi u određenim segmentima moglo doći do ugrožavanja prava socijalno ugroženih i da bi se mogao otvoriti prostor za arbitarno postupanje Ministarstva unutarnjih poslova i ostalih institucija prema pripadnicima Romske nacionalne manjine koji se vode kao stranci, u suštini nemaju poveznice s bilo kojom drugom državom osim RH. Valja naglasiti kako Romi nemaju matičnu državu pa su određene odredbe prijedloga ovog zakona posebno loše prema Romima od kojih bi se tražilo priložiti valjanu stranu putne isprave koju nemaju i koju ne mogu pribaviti. Iznimke moramo uvesti za takve osobe koje kao što znate žive u nehumanim uvjetima, odvojenim naseljima, a od njih ovim putem tražimo i osigurano stanovanje. Iako nitko od njih nema navedeno oni su od rođenja tu s nama i bilo bi katastrofalno teretiti te osobe kao da su u RH došli jučer. Naime, radi se o vrlo konkretnom problemu jer postoji znatan broj Roma koji iz raznih razloga nisu pribavili državljanstvo RH a ovdje su rođeni, imaju užu rodbinsku povezanost, neku vrstu stanovanja itd. Znači da se ustvari ne radi o strancima nego o osobama koje su ovdje oduvijek a zbog posebno loših okolnosti nisu bili u mogućnosti ostvariti svoja prava. Dosadašnjom praksom se tim osobama odobravao privremeni boravak zbog humanitarnih razloga upravo jer nisu bile u mogućnosti ispuniti zakonske uvjete, poslovanja sredstava za uzdržavanje i reguliranog zdravstvenog osiguranja a pogotovo stranim putnim ispravama. Zašto je to tako ne treba posebno objašnjavati jer smo to odavno prepoznali Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma Vlade RH. Amandman 1. i 2. kluba Nacionalnih manjina se upravo pokušava izjednačiti status član uže obitelji hrvatskog državljanina sa osobama koji su imali status privremenog boravka iz humanitarnih razloga, a koji imaju čvrstu poveznicu sa Republikom Hrvatskom ovdje su rođeni, imaju užu rodbinu i ovdje stanuju. Ukoliko se amandman 1. i 2. ne usvoje otvara se prostor da se bez obzira na izostanak potrebe za prilaganje dokaza o sredstvima za uzdržavanje osobama koji su Romi ili pripadnici bilo koje druge socijalno ugrožene skupine ili nacionalne manjine gotovo prisilno odvaja od obitelji ukoliko nisu u mogućnosti prezentirati stranu putnu ispravu koju ionako nemaju, odnosno osigurano stanovanje u kojem bi trebali proizvoljno odlučivati zaposlenici Ministarstva unutarnjih poslova. U tom smislu je apsurdno da se osobama koje su ovdje rođeni i od rođenja žive u RH izjednači status sa strancima koji su u RH stigli stigli primjerice u zadnji izbjeglički val. U tom smislu tražim da se za te osobe propiše iznimka, odnosno da te osobe zahtijevaju za privremeni ili stalni boravak ne budu dužni priložiti valjanu stranu putnu ispravu osim ako je mogu dobaviti u RH i to bez odvajanja od obitelji posebno kad se radi o odvajanju roditelja i maloljetne djece. U to ulazi i formulacija ima osigurano stanovanje čije brisanje predlažemo jer se njime otvara prostor za odbijanje privremenog ili stalnog boravka osobama koje su kao što sam rekao od rođenja u RH, te nemaju poveznicu sa drugim državama. Mislim da se svi slažemo kako osobe u tim nezavidnim okolnostima ne treba dodatno kažnjavati i kako ćemo amandmani 1. i 2. kluba nacionalnih manjina u skladu sa preporukama Ureda pučke pravobraniteljice i mišljenjem Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ojačati ojačati poziciju osoba koje su u stvari i naši sugrađani, a ne stranci. Predlažem kolegama i apeliram, imat ću u vidu navedeno da podrže naš prvi amandman kojim se mijenja predloženi članak 10. kako bi zaštitili osobe od mogućeg trajnog odvajanja od obitelji zbog toga što nemaju strane putne isprave nego su čvrsto povezani sa Republikom Hrvatskom. Odnosno predlažem i apeliram prema kolegama da podrže i druge amandmane kojim se mijenja članak 39. na način da se osobe koje su čvrsto povezane sa Republikom Hrvatskom zaštititi od diskriminacije jer nemaju osigurano stanovanje i jer su u posebno teškim životnim okolnostima. Hvala. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, kolegice i kolege. Evo sad i dok sam sjedio tu i slušao raspravu, kad pogledam samo prijedloge koji dolaze ispred, ja ću reći najveća kluba, onda vidim da mi izgleda ovaj zakon ne bi trebali nikada donijeti. Ako ste vidjeli savjetovanje o ovom zakonu krenulo je još prošle godine u ožujku, mi smo sada u siječnju i ako dođemo treće čitanje, možda ćemo smisliti u međuvremenu još koje, onda bismo vjerojatno završili u ožujku i tim tempom po godinu dana po svakom zakonu. Ja mogu shvatiti ono da ima različitih stajališta, međutim vidim ima samo, znači objavljeno je 2 seta amandmana koji ja vjerujem evo da i ministarstvo i državna tajnica da ih prouče ono da bi mogli u ovom hitnom postupku vjerojatno ono reći evo uvažavamo neka stajališta. Ovako bojim se da ćemo ipak to sve staviti malo ispod tepiha, da ćemo onda ministru u pozadini reći treba promijeniti to i to, a da nitko neće imenom i prezimenom stati iza amandmana kojega želi promijeniti i odrediti što je to u ovome zakonu što ne valja. Ili zapravo netko treba reći ono mi stojimo iza toga, izložit se javnosti, a vidim da ide to u smjeru da će na kraju biti da treba ministarstvo uzeti taj zakon nazad, pa onda može reći evo dobro je da to u Saboru netko predloži, pa da imamo zakone. Jer mi kad krećemo rasprave o strancima, zapravo šta je? Zakon o strancima je samo jedan dio širega problema, a to je problem zapravo demografije, nazadovanja kojega imamo u Hrvatskoj i mi se s tim borimo, stručnjaci nas upozoravaju i mi to rješavamo tako, uhvatimo malo jedan djelić, pa drugi djelić. Međutim, nemamo jednu cjelovitu politiku o tome. I ovo je zapravo pokušaj Ministarstva unutarnjih poslova, ja bih rekao čak i više tehnički iz one prakse koje ima iz potreba na terenu, iz okruženja koje se mijenja stalno da se prilagodi ovaj zakon da oni mogu lakše postupati. Jer vidimo i druge države te zakone donose, ja bih rekao puno restriktivnije nego što je naš. Puno su pod utiskom ove imigrantske krize i prilagođavaju se i na način koji je evo čak i instancama EU neprihvatljiv i o tom se raspravlja. Međutim, mi smo evo doći ćemo do toga, godinu dana ostavimo sve to skupa, nama nije bitno što god da se dogodi. Ali ćemo znati prozivati ministra unutarnjih poslova kada na granici se pojavi neki imigrant, kada ga se zaustavi u nekom kombiju da nisu postupili. Pa ne mogu postupati kada ni nemaju zakon po kojem će postupiti da znaju kako i ja vjerujem da njih neki detalji koji ovdje se sada iznose sigurno nisu bitni nego žele rješavati problem koji je nama na granici. To je problem evo i kod mene što se događa u općini. Ti ljudi tamo prolaze i nekako treba te ljude rješavati. Da li im pomažemo, da li im odmažemo ali moramo imati neko rješenje koje zadovoljava interes RH. Dosadašnja politika koja je bila vezana za problematiku stranaca je predstavljala određeni korak koji smo napravili. Ali evo ima netko tko hoće da sve to što se mijenjalo je zapravo više bilo u korist direktiva, znači idemo udovoljavati određenim naredbama hajde tako hajde da ih prevedemo direktno koje dolaze iz EU pa mi to ubacimo u naše zakone, onda nismo zadovoljni. Ali nemamo svoje stajalište, nemamo zapravo svoje rješenje za problem koji želimo riješiti. Ono što je kod nas je činjenica postali smo članica EU, nemamo prepreke više da to usvajamo, ali isto tako nemamo prepreke da ne donosimo svoja rješenja koja će biti da nemamo nad standard u odnosu na direktive ili će biti prilagođeni uvjetima u kojima su sada. Ali evo i sama istraživanja govore da bilo koja takva inicijativa u Hrvatskoj prvenstveno je određena našim društveno-ekonomskim prvenstveno uvjetima koje imamo i politika nema snage da se odupre. Mi ne možemo reći da velika nezaposlenost, ekonomska nesigurnost da to ne predstavlja značajan faktor koji se, zapravo faktor protivljenja i u okviru tog konteksta onda nastaju si ostali razlozi koji dominiraju i stvaraju se i stvaraju se teme koje skreću sa puta rješenja problema. I uvijek ulazimo u neki novi kontekst i onda ovaj zakon više se ne bi trebao zvati Zakon o strancima nego bi trebao imati sigurno jedan puno veći, širi naslov koji bi obuhvatio sve probleme u Hrvatskoj jel ovakav kao što je sada prezentiran izgleda da nije nekome dobar i nećemo rješavati probleme koje bi trebali. Vidimo da što se tiče usvajanja određenih direktiva već sada imamo i pokrenut pilot, kada na nekom drugom zakonu dođe do pilota to znači ili mi ne želimo kao država, imamo stav državnički stav da ne želimo to prihvatiti da narušava naše interese, borimo se protiv komisije ili da se jednostavno ne možemo dogovoriti. Ja ne znam ovdje da li mi imamo taj stav? Ne vidim. Ja vidim da će prije biti da se ne možemo dogovoriti i to je poruka koju šaljemo iz ovog cijenjenog Doma. 20 pročitao sam evo i u uvodu što je napravljeno od ministarstva, 22 direktive, preporuke, odluke, rezolucije sve je to nešto i još brojni nedostaci koje su primijetili koje do sada nije bilo uvaženo su integrirani u prijedlogu ovog zakona i čak i tri direktive o upućenim radnicima. Dok sam bio ministar koliko sam imao i naših tvrtki koje dolaze i tu problematiku upućenih radnika komuniciraju kod nas imaju Znači mi ne želimo kod nas rješavati, a i naše tvrtke kada negdje dalje imaju problem kako ćemo se pozivati kada nemamo ni nacionalno zakonodavstvo. A da se ne vratim na pitanje sezonskih radnika, evo imali smo sada da isto tako kvote za radnu snagu, odmah će se svi toga dotaknuti, povećana je sa tri tisuće i nešto na sedam i to, ali ja ne govorim samo jel to tri tisuće stranih radnika ili je sedam tisuća stranih radnika nego ako pogledate u toj odluci zapravo koga mi dovodimo ovamo. Znači ja bi se složio da mi dovodimo inženjere informatike da dovodimo visokokvalificirane ono što svi želim. Nažalost izgleda da je postalo pravilo da ne možemo riješiti problem naših, koliko ima skoro nepuni 240 tisuća nezaposlenih, to ne možemo riješiti, al onda je lakše glodati se oko broja kvota koje smo dozvolili i pitanja da li mi imamo stvarno možda takvu da dajemo obrazovanje da ne možemo osigurati od naših od naših mladih radnu snagu koja će biti u građevinskoj industriji, koja će biti u brodogradnji, koja će biti u turizmu. Dok sam koordinator bio kada mi je to došlo, nisam mogao vjerovati kada netko kaže turističkog animatora. Mi trebamo turističke animatore dovesti ovdje radi toga što su naši ljudi izgleda nesposobni da bi možda ih neko, poslodavac uputio na obuku da bi bili spremni za sezonu i da bi ovdje definitivno kod nas ostvarili mogućnost zapošljavanja. Ne, nama je puno jednostavnije pronaći jeftino rješenje, otići prema BiH, otići prema Ukrajini jeli tako i povući odande radnike. I onda dolazimo u paradoks, evo sada sam bio u Njemačkoj malo u posjeti pa i tamo, ljudi se kada neko dođe tko je stranac tko ne razumije i onda kaže to su vam oni najlošiji poslovi, to su oni koji se rade za 8,5 eura, to je ono što se nikako ne priznaje i mi zapravo degradiramo određene vrste poslova i degradiramo i te radnike koji dolaze iz drugih zemalja i dajemo im plaće ispod standarda kojega mi želimo i za nas. Kako ćemo se izboriti za naše minimalne plaće ako ćemo nekome drugome nuditi takve poslove? Ono što je jako bitno i ovim zakonom što treba uzeti u obzir i to treba samo primijetiti da je jedna od mjera ograničenja slobode kretanja, zapravo to je da se ne mogu prisilno udaljiti iz centra za zadržavanje stranaca. Ako se vratite samo na događanja koja smo imali na Adventskom sajmu u Berlinu, tamo isto tako slučaj koji opravdava zašto se ova mjera mora donijeti jer taj napadač Anis Samri on je imao kriminalnu prošlost, on je bio u Italiji osuđen za kriminalno djelo. Njega nisu mogli zadržati jel nisu imali zakonsku podlogu da ga zadrže dok mu njegova matična država nije namjerno, slučajno izdala dokumente ili odugovlačila i oni su ga pustili. Nakon što su ga pustili taj čovjek ode u Njemačku, tamo ubije čovjeka, uzme njegov kamion i još se zaleti u hrpu ljudi. I onda na kraju pitamo se, a tko je kriv? Da li ćemo se i mi pitati ovdje u ovome Saboru ili da li će narod nas pitati ako ćemo takve zakone ostavljati da se donesu u nekom budućem vremenu koje ne znamo kada se će se dogoditi, a u međuvremenu se događaju stvari koje ne želimo, koje osuđujemo kod drugih, a kod nas stvaramo pretpostavke da upravo takve budu. Prema tome, ako ne želimo takve Anise mi moramo dogovorit se koji je to minimalni kojeg želimo u ovome zakone, ako treba dogovoriti sa MUP-om i idemo reći oko toga imamo konsenzus. Oko onoga oko čega nemamo trebaju svi izaći i reći tu smatramo da je razlika i to predlažemo kao rješenje. Ovako ja ne vidim rješenje, vidim samo da je ajmo samo još jednom odgoditi odluku da se ovo rješava. I sad, ja sam mislio ono reći da ova rasprava će bit konstruktivna, da će ta rasprava biti od pomoći Ministarstvu unutarnjih poslova ali vidim da nakon ovoga izgleda da ministar ne da treba reći treće čitanje nego povući taj zakon i reći kad budete spremni za hitni postupak onda ćemo se ponovno pojaviti i to odraditi jer smatram da problemi koji nastaju neprovođenjem ovog zakona zahtijevaju upravo hitnu proceduru a ne drugo a ne treće čitanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženim kolegi Tomislavu Paneniću na raspravi. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi kolega Panenić meni je jasno da vi branite svog ministra iz vaše kvote, ali nije vaš ministar kriv az ovakav zakon. A ovaj zakon je u principu trebao nastati u suradnji između Ministarstva rada i mirovinskog sustava i Ministarstva unutarnjih poslova. Jer to je prijedlog zakona koji ima samo jedan cilj prenijeti tri direktive EU u naše zakonodavstvo. Ministarstvo je iskoristilo priliku pa je krenulo u ovaj dio kriminalizacije solidarnosti, pa onda eto došli smo do toga da ljudi koji daju čašu vodu ili sendvič mogu biti uhapšeni ali ono što je osnovni cilj državna tajnice je prenošenje direktive direktive EU u ovaj zakon. I bolje ga je dati u treće čitanje nego prenijeti direktive na ovakav način jer očito da su prenesene bez pomoći stručnih ljudi iz Ministarstava rada i mirovinskog sustava. Jer ako kažete u prijedlogu zakona da Vlada može donijeti kvote a ne kažete da Vlada mora donijeti kvote, ako u zakonu kažete da se mogu odrediti sezonski poslovi a ne kažete koji i na koji način onda jasno da ne štitite svoje tržište rada. je da ovaj zakon ide u drugo čitanje, da se konačno sjednu i Ministarstvo rada i Ministarstvo unutarnjih poslova i da iznjedre zakon koji će biti u skladu sa direktivom ali će zaštiti i naše tržište rada, naše građane koji u Hrvatskoj traže posao a ne da vam umjesto da nam visokokvalificirana radna snaga odlazi iz Hrvatske jer nemao za njih radno mjesto a da nam ulazi nekvalificirana radna radna snaga nekontrolirano. I to je cilj ovog zakona koji nažalost nije ispunio taj cilj. Poštovani kolega Mrsiću naravno da borim se za svoga ministra i borit ću se jer s njim sam i proveo puno trenutaka zajedničkih u Vladi i znam kad je pokrenuta u ožujsku prošle godine ova ova inicijativa i znam koju on namjeru ima. A njegova namjera sigurno da ne radi tzv. gold plating da ovaj zakon mora biti do svakog detalja, da udovolji svakom detalju nego želi biti operativan da može ljudima na terenu prenijeti postupanje koje će biti efektivno. Ja osobno ne bojim se a živim u području gdje ti imigranti prolaze, vjerojatno prolaze i možda ovih dana i stalno prolaze i ne bojim se ako im pomognem da … onome osnovnom ako ih uputim u nekom smjeru i znam možda ću prekršiti zakon, kriv sam ali sigurno znam da neće policija doći tamo i da će me sankcionirati. Bila je jasna intencija kad se ovo navelo protiv onih koji strpaju u kombi na desetke izbjeglica i žele s njima onda onda manipulirat, žele na njima zaraditi. Pa imamo Srbiju cijelu državu, država koja funkcionira tako, koja prevozi organizirano, kako možete objasniti da se ne znam u Strošincima na granici pojavi 3 tisuće imigranata odjednom? Da li to može proći u Hrvatskoj da će 3 tisuće ljudi netko provesti kroz Hrvatsku i dostaviti ne znam na slovensku ili mađarsku granicu i da kaže eto to se dogodilo. Ne, upravo mora bit ovakav zakon i mora biti da se kažnjava upravo te koji žele ostvariti osobnu korist na nedaćama koje imaju ljudi. Prema tome, ovaj zakon, ja ću ga sigurno podržavati i ovim putem stojim i u ime kluba da gajimo onda da je to zakon koji moramo se usuglasiti i moramo ga donijeti što prije. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Slijedeći za repliku se javio uvaženi kolege Željko Lenart. Izvolite. **Lenart, Željko (HSS)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Pa evo mi u prepisivanju tih europskih direktiva često puta od drveća ne vidimo šumu pa onda to tumačimo na razno-razne načine. Mislim da o ovom zakonu se već dugo raspravlja i da su se trendovi u Europi promijenili poprilično što se tiče zatvaranja Europe za one koji dolaze u ovom izbjegličkom valu. Pa smo primijetili da je Njemačka promijenila politiku u tom svom odnosu prema tim ljudima koji dolaze. Što se tiče tih izbjeglica i azilanata ja dolazim iz Kutine, mi već dugi niz godina živimo sa azilantima ponekad je bilo i poprilično problema oko toga no međutim sada se tu isto promijenilo nešto. Tako da nisam taj koji diskriminira te sve ljude. No, moramo biti oprezni u izradi ovog zakona s te pozicije da se Europa zatvara a da se mi ne uhvatimo u tu priču da sa ovim zakonom ostanemo otvoreni pa ćemo biti slijepo crijevo u koje će se svi ti ljudi gomilati i nećemo moći dalje jer će Europa svojim zakonima zatvoriti. I ovdje baš upravo treba dobro proučiti direktive i naputke koje dobivamo iz Europe i prema tome pravilno postaviti taj zakon. Žao mi je što gospodina Richembergha nema, on je rekao da su Hrvati iz Irana, no jedna teorija kaže da postoje dvije linije ljudi jedni su krapinski pračovjek drugi baskijski pračovjek. Ovaj krapinski je otišao malo na Bliski istok dolje do Irana, pa se vratio nazad tako da mnogo više od nas je nego što mislimo Zagorci. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Lenartu. Odgovor na repliku uvaženi kolega Panenić. Izvolite. Ja ne bi volio da mi ostanemo samo pod utiskom da se tu radi o imigrantima sa područja Iraka, Sirije i onih država koje se pojavljuju. Mi ovim zakonom isto tako rješavamo i problematiku i ljudi, stranaca, nekad stranaca koje susretnemo koji su porijeklom Hrvati, mislim druge, treće neke generacije koji su izgubili hrvatsko državljanstvo a žive, dođu živjeti ovdje, imaju problema u rješavanju svojih problema ili isto tako rješavamo problema od Hrvata koji su u susjednim državama i žele u Hrvatskoj ostvarivati prava maksimalno. Prema tome, treba jasno razlikovati jedno je da kažemo takvo željeno useljeništvo i kojima želimo omogućiti, a s druge strane su problemi koji kad nam dolaze na desetke tisuća imigranata koje mi nemamo kapacitet riješiti ja bih rekao rekao da to je ova loša situacija nam je zapravo pomogla da smo imali kod nas dobru situaciju da ti ljudi žele ovdje živjeti sigurno bismo ovaj zakon davno donijeli jer bismo bili prisiljeni. Ovako možda imamo vremena još mudrovati, pa stalno tražiti neka deseta rješenja. I naravno da se ja slažem da te direktive treba ih proučiti, treba ih implementirati kod nas ali svakako moramo imati i svoj doprinos tome. Jer i ministar isto tako i on je koliko puta bio odsutan i sa sjednica Vlade. Gdje je bio? Bio je na granici, vanjskoj granici EU gdje se rješava problematika. Prema tome, nećemo mi u Hrvatskoj riješiti probleme imigranata, nego ćemo riješiti zajednički ako je to politika EU, ona će biti zajednička i riješit će je upravo tamo gdje ih najlakše zaustavljamo, a to ja sam siguran i po onome što je bilo do sada neće se dogoditi da ti imigranti završe u Hrvatskoj i da stvore nama problem. Jer sigurno bi bio problem ako nemamo sposobnost donošenja ne samo zakona, nego i provedbe bilo kojeg drugog. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegi Paneniću. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Davor Vlaović. Izvolite. Hvala potpredsjedniče Sabora, kolega Panenić. U svojoj raspravi izrazili ste nezadovoljstvo što dugo traje donošenje ovog zakona i što očekujete da ovaj Sabor bude efikasniji. I ja se tu sa vama slažem da moramo brže donositi zakon, da je predugo da godinu ili dvije dana donosimo jedan zakon. Međutim, od vas odnosno od ljudi u Vladi očekujemo da prouče sve detalje i da prouče direktive i da pred nas dođu sa kvalitetnim prijedlozima koji će onda biti prihvatljivi. I mislim da nitko ne bi imao ništa protiv ovoga zakona i mislim da nitko ništa nema protiv od nas ovdje da se ovakav zakon donese. Ali problem je što se mijenja 123 članka, što je niz amandmana, što je klub HDZ-a tražio da ide u redovnu proceduru. Pa dajte se dogovorite u Vladi na koji način ćemo donesti zakon i koji materijali dolaziti ovdje u sabornicu. A evo isto tako vidimo da je i SDP i HNS i mi iz oporbe protiv ovakvog načina donošenja zakona, a pogotovo u segmentu ono što mene i nas iz HSS-a smeta da nismo iskoristili sve elemente zaštite tržišta rada, zaštite domaćeg radnika. Po meni bi bio ovaj zakon alat da se riješi na određeni način i zapošljavanje u RH. Austrija može reći nema zapošljavanja dok se i jedan Austrijanac nalazi na burzi za nezaposlene. I ja mislim da to treba riješiti i u Hrvatskoj. Slažem se sa vama da treba šire priče o ovom problemu, da treba sjesti zajedno i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo rada i Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo obrazovanja da vidi sa poslodavcima koji je to profil radnika koji treba našem i ugostiteljskom i turističkom sektoru i brodogradnji, na koji način i prekvalificirati da dođu do tih kvalifikacija, budu zapošljivi. I ono što je vrlo bitno da imaju plaće od kojih mogu živjeti. Jer neće turistička …/Govornik se ne razumije./… u Dubrovniku za 4 do 5000 kuna, jer dok plati smještaj, hranu, ostalo ništa mu ne ostaje, a ne da je nesposoban ili nešto treće. …/Upadica Brkić: Zahvaljujem./… Ja želim da svi naši radnici dobiju kvalitetne kvalifikacije, da dobiju kvalitetno radno mjesto i da imaju veću šansu nego stranci. To čine i druge države. Evo hvala lijepo. ljude koji će tvoriti tržište rada. To nije samo tržište rada, nego to je i nove potrebe, novi ljudi koji dolaze traže mjesto svog stanovanja, stambeni objekt. Oni traže određene druge stvari. Mislim da to Njemačka uspješno radi. Sve ove godine ona privlači na sebe i dobro je dok je privlačila Hrvate ili ljude koji su slični nama koji smo se integrirali, koji tamo u drugoj generaciji postanemo njemački državljani koji govorimo perfektno njemački. I jedino možda evo treba promijeniti da nemamo ono Č u, nešto drugo pa da bi bili još prihvatljiviji. Onda možemo reći mi smo iz Austro ugarske. Evo to je, dobro ste zapazili, znači mi bismo to htjeli. Međutim s obzirom i na ono što sam i napomenuo teško je stanje. Znači još uvijek imamo veliki broj naših nezaposlenih ali vidimo da selektivno je možda to. Ako mi tražimo pastire onda vjerojatno podrazumijevamo da bi trebao doći netko iz Rumunjske. Ali ja vidim da se mijenja vrijeme, da jedna Rumunjska postaje razvijenija nego mi. I proći će to vrijeme kad ćemo mi moći uvoziti takvu snagu ako se ne vratimo upravo ovo što ste rekli na obrazovanje, na dualno obrazovanje, na potrebe koje imamo onda ćemo riješiti stvar. Ovako ćemo mi svake godine samo sanirati posljedice nedonošenja odluka. Zato kažem nemojmo se dovesti u situaciju da nedonošenje ovoga zakona isto tako kasnije rješavamo posljedicama. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću na odgovoru. Ovime smo iscrpili replike po ovoj raspravi. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Za raspravu se javio uvaženi kolega Božo Ljubić. Izvolite. je cilj u obrazloženju navedeno usklađivanje zakona sa direktivama EU. mojih kolega zastupnika je argumentirano naglasilo da ovaj zakon treba još neke izmjene koje se ne tiču samo direktiva, pa dakle i amandman koji sam ja uputio, odnosno u ime Odbora za Hrvate izvan RH spada u tu kategoriju promjena. Naime, postojeći zakon je restriktivan ne samo prema strancima kao što je jedan prethodni diskutant naglasio već je restriktivan prema Hrvatima koji nemaju hrvatsko državljanstvo, posebice onima koji žive u prekooceanskim zemljama ili onima koji su iz bilo kojeg razloga življenja u svojim sadašnjim zemljama rada i prebivanja morale se odreći hrvatskoga državljanstva. prema procjenama relevantnih institucija u RH oko 3 i pol milijuna Hrvata živi izvan RH, samo jedan dio njih ima hrvatsko državljanstvo. ova država i mislim da postoji konsenzus u Hrvatskom saboru oko toga da vodimo jednu aktivnu demografsku politiku pod čemu je useljavanje, onda i zakonodavstvo RH treba biti u skladu sa time. Dakle cilj mog amandmana, ako ovaj zakon bude ipak išao po hitnoj proceduri, ako ne onda kao materijal za predlagatelja da ovaj zakon uskladi je, da se pripadnicima hrvatskog naroda naroda bez državljanstva omogući ista prava glede ulaska boravka, rada, zapošljavanja, školovanja u RH kao i hrvatskim državljanima. Naravno to je ustavna obaveza RH, naravno ona je pretočena i u Poslovnik ovoga Sabora. Jednom od prethodnih saziva Sabora, konkretno u pretprošlom sazivu Sabora na jedno zastupničko pitanje gospodine Ilije Filipovića da se promijeni Zakon o strancima i da se omogući Hrvatima bez hrvatskog državljanstva da rješavaju svoj status, tadašnji predsjednik Vlade, gospodin Milanović je odgovorio da će Ured za Hrvate izvan RH predložiti te izmjene i dopune tog zakona. Do danas to nije urađeno. Međutim urađeno je nešto drugo, usvajanjem Zakona o hrvatskom državljanstvu čak su otežana ostvarivanje prava hrvatskih državljana odnosno Hrvata izvan RH da budem konkretan, pa čak i nekih Hrvata iz BiH iz onih županija u kojima dokumentima koji se izdaju nema podataka o državljanstvu. Dakle sve su to razlozi da smo se mi u odboru odlučili da reagiramo amandmanom jer kažem zakon je bio predviđen u hitnoj proceduri. Amandman je također u skladu sa zakonodavstvom hrvatskim dosadašnjim jer je u Zakonu o zapošljavanju stranaca koji je važio prije usvajanja ovoga Zakona o strancima postojećeg, osnovnog na kojem izmjene danas diskutiramo je u članku 1. stavak 3. glasio: „Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu odredbi ovoga zakona“. Prema tome ovaj amandman koji predlaže odbor, a koji glasi: „Hrvati sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu odredbi ovoga zakona“ je već bio sastavni dio zakonodavstva RH. Dalje, Dalje, ovaj amandman je također u skladu sa obvezom usklađivanja zakonodavstva u kojima su relevantne odredbe za pripadnike hrvatskog naroda izvan RH sa Zakonom o odnosima RH s Hrvatima izvan RH. Nadalje, Nadalje, ovaj amandman i ova odredba je u skladu sa zakonodavnom praksom zemalja EU kojima se reguliraju statusna pitanja pripadnika matičnog naroda bez državljanstva i stranaca koji se kane useliti i zatražiti prebivalište i državljanstvo ili samo žele dozvolu boravka i rada u tim zemljama. Naime, njemački zakoni razlikuju stranca od etičnog Nijemca već u svom temeljnom zakonu. Pa u članku 116. stavak 1. glasi: „Zakoni razlikuju etičnog Nijemca i daju njemu i njegovoj supruzi odnosno suprugu prava koja ne daju strancima“. Talijanski zakoni također određuje „talijansko državljanstvo se temelji na načelu podrijetla po kojemu je Talijan rođen od oca i ili majke Talijanke“. Slovenija također etičnog Slovenca bez državljanstva razlikuje od stranca. Zakon o odnosima Republike Slovenije sa Slovencima izvan njenih granica u poglavlju status Slovenaca bez državljanstva Republike Slovenije određuje prava te kategorije Slovenaca. Pa u članku 58. određuje „Republika Slovenija je matična domovina svih Slovenaca zbog toga također Slovencima bez državljanstva na svojem području priznaje poseban status koji imenovanima osigurava posebna prava i pogodnosti“. „Slovenska narodnost (slovensko porijeklo) se dokazuje izvodom iz Matične knjige rođenih i drugim vjerodostojnim dokumentima“. U članku 1. se također kaže: „Nije uvjet da preci osobe koja želi dobiti status potječu iz područja na kojima danas leži Republika Slovenije, preci osobe koja želi dobiti status mogu potjecati izvan današnjih granica Republike Slovenije“ ili u članku 66. se „Slovencima bez državljanstva određuju prava pa među ostalim pravo dobivanja vlasništva nad nekretninama pod jednakim uvjetima koji vrijede za državljane Republike Slovenije, te prednost kod kandidiranja za slobodna radna mjesta ako ispunjavaju uvjete za obavljanje poslova pred ostalim strancima pri čemu se misli na strance koji nisu državljani EU. Pravo osoba sa statusom Slovencima bez slovenskog državljanstva iz 9. alineje 1. stavka ovog članka moraju poštovati svi poslodavci u Republici Sloveniji“. Dakle bez ovih popravaka koji se tiču prava Hrvat bez državljanstva i bez ovih promjena u zakonu posebice su pogođeni Hrvati koji žive u zemljama gdje nema hrvatskog konzulata. Hrvati koji su morali zatražiti otpust iz hrvatskog državljanstva da bi zadržali poslove u Austriji, Švicarskoj, Njemačkoj drugi i treći naraštaj Hrvata koji žive posebice u prekooceanskim zemljama, koji vrlo teško i sporo dobivaju hrvatsko državljanstvo, a ovdje je ukazivano više puta na te probleme. Hrvati iz BiH koji još nemaju hrvatsko državljanstvo, a dolaze raditi u Hrvatsku mnogi su prisiljeni raditi na crno jer im zahtjev leži negdje u konzulatu ili u nekoj policijskoj upravi u RH. Dakle da ovaj zakon kao što reče kolega Panenić, pored migranata rješava i pitanje Hrvata bez hrvatskog državljanstva onda ova moj amandman, naš amandman iz odbora ne bi bio ni potreban. Uz sve to kada sve to uzmemo u obzir pa i amandmane koje je predložila pučka pravobraniteljica, ukupno 11 amandmana i ove argumentirane rasprave koje smo čuli, ja istinski pozdravljam prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da ovaj zakon ide u drugo čitanje jer tu postoje mnogi drugi problemi. Ovdje netko od zastupnika ukazao na problem da ćemo supružnika koji su bili diplomati, ja ističem problem također hrvatskih državljana koji imaju članove obitelji suprugu, supruga, djecu koji nisu hrvatski državljani, a dugotrajno borave u Hrvatskoj iz bilo kojih razloga, posla, humanitarnog razloga itd., a ne mogu izvaditi valjane dokumente u RH zapravo što države dakle njihovog državljanstva nemaju u Hrvatskoj diplomatsko-konzularnog predstavništva dakle prisiljeni su na razdvajanje obitelji, djece od roditelja, suprug i supruga jedno od drugoga odlaziti u zemlje dakle svoje matične. Dakle sve su to razlozi koji zapravo zapravo motiviraju da to pitanje moramo rješavati i naravno zato ja kažem pozdravljam da ovaj zakon ide u drugo čitanje a onda ova moja rasprava i ovaj amandman koji smo mi priložili u ime odbora su zapravo materijal koji će pomoći ministarstvu ili nadležnim ministarstvima da pripreme odgovarajući prijedlog. Hvala Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Ljubiću u vašem izlaganju sam čuo riječ restriktivna primjena zakona prema Hrvatima izvan Hrvatske. ja taj primjer mogu navesti evo javno, dešava se našim Hrvatima evo konkretno u Županji, čovjek koji je prijavljen na jednoj adresi ima hrvatsku osobnu kartu, živi u Bosanskoj Posavini, inače je iz Bosanske Posavine pozovu ga u MUP da dođe i lijepo kaže čovjek imate osobnu kartu Hrvatske, kaže imam, dajte mi je on je uzme i samo je presječe. I kraj, završeno. Ni objašnjenje gdje ste, što ste, zbog čega ste i tako. To se desilo jednoj isto djevojci koja radi u Bruxellesu, u Vukovaru ista stvar se desila jer nije bila kući, oni su njoj presjekli osobnu kartu. na našim granicama, u našoj policiji u Vukovarsko-srijemskoj županiji rade Srbi koji spavaju u Srbiji, žive u Srbiji, vraćaju se na poslove hrvatske i ništa im se ne dešava. Ja opet postavljam pitanje da li se samo zakoni na Hrvate odnose da svaka sitnica mora se poštivati i da Hrvati ne daj Bože da dođu iz Amerike, iz Australije iz čitavog svijeta po 6 mjeseci ne mogu dobiti osobnu kartu u našim konzulatima, u našim predstavništvima. I to je ta sramota, mi se pod prvo moramo boriti za interese Hrvata van Hrvatske, njihove interese zaštiti, njih pokušati motivirati da dođu u hrvatsku državu da žive i oni koji nemaju novaca i oni koji mogu uložiti i sa vrlo, vrlo, vrlo laganim dobivanjima papira i ostalih dokumenata koje oni trebaju. Međutim, mi tu pravimo restriktivne zakone a htjeli bi ne daj Bože evo iz, čim je došao iz Sirije dajte mu, ili ne bitno žao mi je tih ljudi iz koje god države mi nismo onda dovoljno demokrati i istog trenutak treba im dati papire. Odgovor uvaženi kolega Ljubić. Izvolite. **Ljubić, Božo (HDZ)** Mislim, kolega Mišić mi se slažemo dakako u suštini ovoga problema. Dakle i ovaj osnovni zakon i dakle izmjene i dopune zakona koje je predložilo ministarstvo odnosno Vlada zapravo rješavaju problem ljudi iz trećih zemalja njihovog boravka, zapošljavanja itd. podrazumijevajući da je problem državljana EU riješen. zapravo naš prioritetni zadatak treba biti riješiti dakle pitanja naših sunarodnjaka koji dakle kao što rekoh ima preko 3,5 milijuna u svijetu a samo jedan manji dio, dakle ima riješeno hrvatsko državljanstvo i neki ga neće nikada riješiti. Na kraju krajeva i kroz ovaj zakon, dakle ja želim reći da ćemo mi kroz ovaj zakon riješiti sve te probleme dakle hrvatskih, Hrvata izvan RH bez hrvatskog državljanstva ali dio hoćemo, ostali dio će se naravno morati rješavati kroz Zakon o državljanstvu i ostalim zakonima i regulirati ta prava da se državljanstvo dobije na lakši način. mnog nas je ovdje više puta konstatiralo da je osnovni problem Hrvatske dakle problem demografske erozije koju evo trpimo godinama, a u zadnje vrijeme zbog evo i ekonomskih razloga. Zapravo naš cilj jeste uključenje Hrvata izvan RH u društveno, politički i ekonomski život RH i kroz ove zakone i kroz Izborni zakon gdje ćemo i pravo glasa, i elektronsko glasovanje, i dopisno glasovanje riješiti i na taj način zapravo motivirati te ljude da dolaze u Hrvatsku, da se useljavaju, da se školuju, da investiraju i na taj način doprinose ukupnom društvenom razvoju računajući tu i demografski i ekonomski i svaki drugi razlog. Hvala lijepo. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženim kolegi Ljubiću na odgovoru. Slijedeći za repliku se javio uvaženi kolega Tomislav Panenić. Izvolite. Poštovani kolega Ljubiću, dotakli smo se teme Hrvata, prvenstveno evo možemo govoriti BIH i Srbije gdje nismo riješili problem. Nismo riješili znači otkad smo, evo 25 godina kako smo priznati i klub koji je sada ovo poslao u drugo čitanje koliko puta je imao priliku da to riješi? Ajmo se vratiti na to zašto nije nikada donesena odluka da se riješi kad su možda politički uvjeti bili bolji, kad je ekonomsko stanje bilo bolje, kad zbrajamo konsenzus ja mislim da stalno postoji i nitko da donese tu odluku. Ja ne znam ono jel su svi bili dosada antihrvati pa sad ćemo mi postati 2016. pravi Hrvati zato što imamo konsenzus ili je jednostavno to jedna dublja problematika kojom se nismo dovoljno dovoljno pozabavili da tim ljudima nađemo rješenje za probleme s kojima se oni susreću u državi koju smatraju matičnom. I slažem se da ti Hrvati koji su evo sa svim svojim problemima smatraju nas matičnom državom i isto tako i slažem se da treba riješiti probleme. Ono da li je to Zakon o strancima, ja kad samo pomislim na to da ćemo mi Hrvata koji pripada hrvatskom korpusu proglasiti strancem onda bi rekao da on ne pripada pod ovaj zakon, on treba pripadati pod jedan poseban zakon i ja upravo i očekujem da će upravo iz vašega kluba doći prijedlog da se napokon riješit pitanje Hrvata koji pripadaju hrvatskom korpusu da jednostavno to ne moramo pod svakim zakonom koji dolazi razmatrati kao jednu posebnu odredbu koja će se negdje uglaviti. Da smo možda riješili jedan detalj i nikad nismo riješili pitanje koje muči te ljude cijelo ovo vrijeme. A vidimo evo pogotovo nakon pristupanja EU njima je sve teže i na kraju ono što su jučer prešli preko polja danas je granica preko koje ne mogu. Zahvaljujem uvaženom kolegi Paneniću. Odgovor na repliku gospodin Ljubić. HDZ zapravo na neki način odgovoran što ovo pitanje danas mi rješavamo ovim prijedlogom, a što to nije riješeno ranije. Ja ću vas samo podsjetiti da je ovaj zakon o strancima, dakle ova osnovna verzija na koju danas, evo o kojoj razgovaramo, o izmjenama i dopunama donest će nam 2012. Ja sam u svojoj raspravi o tome i govorio. Međutim, nije to sad važno. I nije naravno samo uloga i misija i odgovornost HDZ-a ili kluba HDZ-a da ovo pitanje rješava. Na kraju konačno ovaj prijedlog amandmana koji glasi Hrvati sa stranim državljanstvom i bez državljanstva ne smatraju se strancima u smislu odredba ovog zakona je jednoglasno usvojena na Odboru za Hrvate izvan Republike Hrvatske gdje su da tako kažem sudjeluju pripadnici skoro svih klubova. Dakle i vašega kluba i SDP-a itd. itd. Prema tome, to treba biti, dakle odgovornost ili konsenzus hrvatske politike bez obzira tko je vlast, tko oporba jer su to interesi Republike Hrvatske. I ova moja rasprava i ovaj amandman koji sam ja u ime odbora obrazložio zapravo najmanje se tiču Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Oni zbog blizine Republike Hrvatske, zbog nekoliko konzulata Republike Hrvatske u Bosni mogu vrlo lako doći do hrvatskog državljanstva. Ovdje se u prvom redu radi o Hrvatima koji žive u zemljama i to u inozemstvu, u dijaspori i to posebice u prekooceanskim zemljama, a poznato je da u nekim južnoameričkim zemljama čak nema ni konzulata gdje mogu rješavati pitanje, pa čak ni predati zahtjev. Prema tome, o tome se radi da kroz Zakon o strancima samo riješimo dio tog problema da se tim ljudima omogući ulazak, boravak, zapošljavanje, školovanje. Naravno on neće imati automatski sva prava koja imaju hrvatski državljani, pravo glasa itd. itd. To će se rješavati kroz hrvatsko državljanstvo. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Ljubiću na odgovoru. Sa ovime smo iscrpili replike po ovoj raspravi. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa evo rasprava traje, ali mislim da se vrtimo oko problema kojima nije bio cilj izmjene ovog zakona. Dakle, ministarstvo je moglo krenuti onim putem koji bi vjerojatno bio jednostavniji jer onda ne bi bilo ovoliko rasprave. Jer očito da ova rasprava koja je danas bila zaslužuje jednu novu verziju Zakona o strancima sa svim ovim primjerima, amandmanima koje smo danas čuli. Međutim, spomenuo bih da je glavni cilj ovog prijedloga zakona implementacija tri važne direktive Direktiva o provedbi Direktive o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga, Direktiva o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja u statusu sezonskih radnika i Direktivi o uvjetima za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u okviru premještaja unutar društva. To su tri direktive koje smo morali prenijeti u ovaj zakon, a očito da je ministarstvo već kada otvara problematiku zakona želi riješiti i još neke druge stvari, pa se upetljalo i u stvari koje nisu bile glavni cilj izmjena ovog zakona. cilj spomenute tri direktive je: osigurati jedinstveni pristup svih država članica EU u uređenju emigracijske politike i njezinom utjecaju na politike tržišta rada država članica EU. Omogućiti slobodan pristup stranim državljanima zemalja izvan EU. Jer kao što znate za državljane EU je naše tržište slobodno osim za one koji su nam digli zabranu pa smo mi i njima. Direktiva vam omogućuje da prilikom transponiranja u nacionalno zakonodavstvo uvedete određena ograničenja kako bi zaštitile svoje tržište rada i osigurale prednost pri zapošljavanju svojih vlastitih državljana i državljana drugih članica EU. Dakle, direktiva nije samo za naše građane, nego i građane drugih država EU koji imaju pravo rada u Hrvatskoj po svim uvjetima kao i naši građani, te kako bi zaštitile radnike sprječavanjem zloupotreba. Znači radnike trećih zemalja ove direktive štite od mogućih zloupotreba. Dakle, to je bio cilj ovih direktiva i implementacije. Žao mi je što opet moram reći da ovaj cilj nije postignut zato što je sama direktiva implementirana by the book ne gledajući da unutra postoje određenje pravne finese kojima smo mogli bolje urediti naše tržište rada. Jer ako u zakon stavite da Vlada može donijeti kvote, a ne stavite da Vlada mora donijeti kvote, onda imate tu mogućnost da Vlade ide i ne donese, jednostavno pusti da na tržište rada nam uđu radnici iz trećih zemalja. U više navrata ovdje se govorilo o otvorenosti, ali to nije pitanje otvorenosti tržišta rada ili ne, nego je pitanje kako istovremeno provesti direktive, ove tri direktive EU, ali i zaštititi vlastito tržište rada i to je zadaća Vlade. Nije zadaća ovog Sabora. Nama je zadaća da kažemo da to nama odgovara, dignut ćemo ruku za to ali nije naša zadaća da i čitajući direktivu, implementiramo direktivu ali i zaštitimo naše tržište rada. Sezonci nisu stručna radna snaga i da to raščistimo. Ono što je više puta rečeno da stručna radna snaga iz Hrvatske odlazi u godini dana, rekord, a s druge strane ovaj zakon ako ga ovako implementiramo bi omogućio da nam ulazi niskokvalificirana radna snaga. A Vlada istovremeno ne predlaže mjere za zadržavanje ovih stručnih, znači naših državljana koji nemaju radnom mjesto tu, odlaze van, a omogućava ulaz niskokvalificiranoj radnoj snazi koja će posljedično dovesti do obaranja cijene rada, a ne samo za njihova radna mjesta za koja se natječu nego i za cijenu rada za ove visoko stručne Prema tome, Hrvatska će imati radna mjesta malo plaćena i time nećemo moći privući ni onu drugu radnu snagu koja nam ne dostaje u Hrvatskoj. Ako nam je interes zaštititi vlastite nezaposlene i omogućiti da se oni zaposle, a ne stranci, svaka pametna Vlada iskoristila bi mogućnosti koje daje ove direktive. Ovaj zakon nije samo pitanje usklađivanja sa direktivama kako nam to evo i predstavnik kluba HDZ-a gospodin Bačić nam više puta pokušao to reći, već odražava politiku ove Vlade prema našem tržištu rada i zapošljavanju stranaca u RH. Primjer je, ovo masovno odobravanje kvota za zapošljavanje stranaca u RH. Nažalost, sama politika nije pametno osmišljena, nemam oni vizije, ni strategije kako urediti tržište rada tako opet napominjem mladi stručni nam odlaze, a mi otvaramo vrata za ulaz nekvalificirane radne snage. I na takav način i ono malo radnih mjesta koje bi mogli zaposliti naše sa Zavoda za zapošljavanje im to zatvaramo. O pitanju uređenja i razvoja našeg tržišta rada trebalo bi otvoriti široku raspravu i drago mi je da ovo ide u drugo čitanje, pa će Ministarstvo rada i mirovinskog sustava konačno se sjesti s vama i dogovoriti na koji način implementirati ove direktive jer nisam nigdje čuo da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava bilo što reklo o ovim direktivama nego se istura MUP kojim to nije posao, nije cor biznis, vi nemate ljudi koji razumiju direktive i koji znaju te finese koje bi nam omogućile da zaštitimo naše tržište rada. Opet napominjem, ako ovako bude implementirano i u trećem čitanju otvaramo naše tržište rada za nekontrolirani uvoz radne snage, posljedice bi mogle biti katastrofalne, a ona koja je najgora je sniženje cijene rada da Hrvatska bude zemlja slabo plaćenih radnika, niskokvalificiranih radnika, zemlja u kojoj se pružaju usluge, a ne zemlja u kojoj se stvara nova dodana vrijednost, da Hrvatska bude bogatija zemlja nego što je. Ono što bih pitao državnu tajnicu pa kada bude završno da mi odgovori, jedno vrlo jednostavno pitanje. Imate li kakvih procjena koliko bi u Hrvatsku moglo ući ljudi kao sezonci, temeljem ovoga što ste u samom zakonu napisali? I jeste li uopće raditi ikakve procjene kada ste pisali ovaj zakon? Vrlo jednostavna dva pitanja. Da li postoji uopće ideja koliko će sezonaca ući i da li imate bilo koje procjene? Sam zakon nije dobro pisan i žao mi je što se ovdje vrtimo oko toga da li je to MOST-ov ili HDZ-ov ministar, sasvim je svejedno. Vrtimo se oko prava hrvatskih građana koji imaju državljanstvo ili nemaju državljanstvo, to treba jasno i pametno urediti, ali mislim da je MUP pogriješilo kada je htjelo riješiti sve odjedanput. Trebalo je riješiti samo direktive da nam EU ne pokreće pilote i da nas ne stavlja na stup srama jel evo kasnimo i to debelo kasnimo za pojedine direktive i moglo se to riješiti i na bolje načine. Draga gospodo, ako vi već ne želite javno otkriti namjere da potpuno uništite ovako krhko naše tržište rada koje se tek počelo oporavljati onda vam ovaj zakon otkriva kako pogodujete poslodavcima jer su poslodavci oni koji zahtijevaju potpunu liberalizaciju tržišta rada i otvaranje tržišta rada prema nekvalificiranoj, jeftinoj radnoj snazi. Hvala lijepa. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na raspravi. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Prijavio se uvaženi kolega Nenad Stazić. Izvolite. Hvala uvaženi predsjedavajući. Pa htio bih reći da često puta se u ovom cijenjenom Domu bavimo posljedicama, a ne uzrokom problema. I sada što se događa? Mi imamo nekakve zakone koji reguliraju način na koji se u zemlju ulazi itd., međutim je evidentno je da se ti zakoni uopće ne poštuju, mnogi ilegalni migranti jednostavno prolaze preko naše zemlje kao, kako bi to rekao, kao roba u tranzitu ili kažem dio se i zadržava, bez da se od njih traže valjane putne isprave, znači viza za našu zemlju ili ne znam schengenska viza ili što god već, što će reći da naša država uopće nije u stanju nažalost, čuvati svoje granice. O tom problemu ovaj zakon uopće ne govori. Znači mi sve zakone imamo na papiru, na papir je neisplate plaće kazneno djelo, na papiru je Ustavom RH zabranjena cenzura, na papiru imamo vladavinu prava, trodiobu vlasti itd., ali u praksi mi vidimo da nemamo ništa i da zapravo niti nemamo svoj novac zato jer je naša valuta samo bon za euro, sad žele i valutu ukinut. Znači mi se lišavamo iz dana u dan obilježja svih mogućih našeg suvereniteta. Ova politika koju trenutna Vlada vodi će voditi čemu? U konačnici bit će ukinute naše granice, znači recimo prema Sloveniji i Mađarskoj za početak, inače prva mjera koju je Hitlerova Njemačka napravila prilikom Anschlussa Austrije je bilo razbijanje graničnih prijelaza i to su oni prikazali kao trijumf, odnosno zauzimanje Austrije. Ta mjera uskoro čeka i nas, ukidanje valute, može u zemlju ulaziti tko god hoće bez ikakvih valjanih papira itd. itd. I na što će se naša zemlje na kraju svesti? Imat ćemo zastavu, imat ćemo himnu, imat ćemo zastupnike koji drže svoju desnu ruku na srcu a kojima zapravo do Hrvatske do njene suverenosti kao i do onih koji su dali svoje živote u obrani suvereniteta zapravo do njih nimalo im neće biti stalo, niti im jeste stalo jer da im je stalo borili bi se za suverenitet vlastite zemlje, za njen opstanak, za njen teritorij itd. Evo vam jedan bizaran primjer, apropo Zakona o strancima i slučaja Čeha Vita Jedličke. Mi na znači toj lijevoj obali Dunava postoji 10 tisuća hektara koji katastarski pripadaju Hrvatskoj, da li je Hrvatska ikada išla uspostaviti tamo suverenitet odgovor je nije. Zašto? Očito u Hrvatskoj za tim nema potrebe. Da li je Hrvatska uvjetovala recimo ulazak Srbije u EU time da se vrati Šarengradska Ada ili znači da se Hrvatskoj vrati njen teritorij koji joj pripada katastarski? Nije, nego se kao prijetnja suverenitetu hrvatskoj državi predstavlja tko? Vit Jedlička. Vit Jedlička je čovjek koji je kažem po Zakon o strancima, on je deportiran, on je prikazan kao izazov i prijetnja ne zna Hrvatsku u cjelovitosti što već, a nisu prijetnja za Hrvatsku cjelovitost oni koji podilaze stranim interesima, oni koji žele ukinuti vlastitu valutu naše zemlje jer to je dugoročni cilj, dugoročni cilj je ukidanje kune, uvođenje eura, ukidanje granica granica itd. itd. I ja si na kraju postavljam jedno pitanje ako će slobodno svi stranci znači moći živjeti u Hrvatskoj, njih pola milijarde iz cijele EU, ako ćemo doći u situaciju gdje ćemo imati jednu valutu euru, u situaciju gdje neće biti granica, u situaciju gdje može ući tko god hoće u našu zemlju bez valjanih putnih isprava, čemu je onda bio rat? Čemu su ljudi dali svoje živote? Jedini tko je profitirao od tog rata nažalost smo mi koji sjedimo ovdje u Saboru, nama je dobro, ali prosječan građanin naše zemlje koji preživljava iz mjeseca u mjesec, od kojih su stotine tisuća morale napustiti našu zemlju ti ljudi nisu profitirali. Oni su samo na gubitku, na gubitku su i ljudi koji su dali svoje živote za suverenitet zemlje čijeg su se suvereniteta kasnije oni za koje su se oni borili odrekli. Pazite u kojoj mjeri je naš suverenitet da tako kažem evaporirao ispario? Nama dođu direktive, to je dobro kolega Bulj primijetio. Kaže on što su to direktive? Je li demokracija kada iz Bruxellesa dođu direktive i kaže vi morate ovo ili ono? Je li to demokracija drage dame i gospodo? Da li u Hrvatskoj je narod nosioc vlasti ili vlas u Hrvatskoj imaju ljudi iz Bruxellesa, ljudi koji kažu Zakon o strancima će izgledati ovako i ovako. Imam osjećaj da mi ne donosimo ovdje uopće zakone, da se jednostavno nama određuju kojekakve kvote, primit će te toliko i toliko izbjeglica, ne znam ili čega god već, proizvodit ćete toliko i toliko toga, na kraju mi imamo direktive, mi imamo kvote kao i u doba socijalizma, kao i u doba socijalizma. Ništa se dame i gospodo nije promijenilo, na televiziji je i dalje jednoumlje državnoj i vode se ovakve rasprave kao što evo vidimo Zakon o strancima, a pitanje se postavlja da li je to zakon koji muči naše građane, da li naše građane više recimo muči iskapčanje struje i vode, gdje se čovjek u Splitu smrznu po ovoj zimi jer je njegov život bio ugrožen time što su ga ostavili zapravo bez uvjeta za život. Njegova vlastita država mu je iskopčala struju i vodu. Reći će neki to nije ljudsko pravo, nemaju svi pravo na struju i vodu, oni koji nemaju novaca neka žive u mraku i neka budu žedni. To je dame i gospodo politika koju ova Vlada HDZ-a skupa sa MOST-om nažalost vodi, vodila ju je i bivša SDP-ova i dok se ljudima blokiraju računi, dok se za 1 kunu duga uzima 500 kuna troškova, pravosudni sustav uopće ne funkcionira mi danas raspravljamo ovdje o čemu? O Zakon u o strancima, o zakonu koji se čak niti ne tiče državljana naše zemlje. Zašto je ovaj Zakon o strancima prioritetan, zašto je on došao na prvi red, zašto nije recimo neki zakon kojem bi se zaštitili ljudi recimo od iskapčanja struje i vode, osigurao im se zamjenski smještaj, pa koliko beskućnika spava po tramvajima? Uopće pitanje statusa beskućnika koji su hrvatski državljani mi se time ne bavimo mi se bavimo u hrvatskoj državi statusnim pravima stranaca, državljana EU i onih koji to nisu a u konačnici nikakvi problemi za naš narod, za našu državu se ne rješavaju. Ova rasprava neće ništa promijeniti niti će se što promijeniti za naše građane, a vjerujte mi neće mnogo niti za te strance jer je malo onih stranaca koji dolaze u Hrvatsku jer su ovdje pronašli obećanu zemlju, mjesto gdje će živjet i radit. Na kraju krajeva, čak i oni koji su otišli iz nje Srbi u doba rata, tj. tijekom Oluje ni oni se ne žele vratiti u Hrvatsku. Sad nalazimo se u zemlji, ovo je jedan paradoks. Kad su Srbi dobivali otkaze početkom devedesetih tada su njihovi suradnici u firmama mislili pa šta mene briga to su Srbi. E al' sutra je firma propala, onda su i oni kao Hrvati ostali bez posla. I kad su Srbi otišli, pobjegli iz Hrvatske i nisu se htjeli vratiti ljudi su, a nisu se htjeli vratiti jer se nemaju kamo vratiti, nema uvjeta za povratak, nemaju gdje raditi ljudi su odmahivali rukom i rekli pa šta, neka se ne vrate, koga briga za njih. Međutim, danas Hrvati bježe iz naše vlastite, iz svoje vlastite zemlje i zapravo nama prijeti nestanak sa ovih prostora. O tim problemima, o problemu odlaska u prošloj godini 82000 ljudi u ovom Saboru se uopće ne raspravlja. I postavlja se pitanje koji je zapravo smisao svega ovog. Hvala. Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na raspravi. Prelazimo na sljedeću pojedinačnu raspravu. Prijavio se uvaženi kolega Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Sabora, državna tajnice, kolegice i kolege. Ovaj zakon ima tri bitne karakteristike. Najprije on je potpuno lažno obrazložen. Drugo on je sramotno nehuman. I treće on pokazuje jedno potpuno nerazumijevanje demografija. Pa hajde da obrazložim ove tri karakteristike. U obrazloženju ovoga razloga kaže se da Zakon o strancima počiva na 22 direktive EU, a ovaj se sada donosi zbog tri nove. I samo zbog toga. I zato ima oznaku P.Z.E. Ali klub HDZ-a znajući da se zakoni koji imaju oznaku P.Z.E. ne stavljaju u drugo čitanje, nego se naprosto direktive usvajaju jer se moraju usvojiti šalje i traži s punim opravdanjem da se ovaj zakon razmotri i u drugom čitanju. Ali to znači da je obrazloženje, da je jedini razlog što se ovaj zakon donosi primjena triju novih direktiva neistinit, lažan. On je pokriće da bi se u taj zakon uvalilo nešto što nema nikakve veze sa direktivama EU, što ima veze sa jednom ksenofobičnom politikom ove Vlade. Zašto je ovaj zakon duboko sramotan i nehuman? Kad govorimo o strancima onda moramo primijetiti da postoje dvije grupe stranaca. Jedno su izbjeglice i prognanici, drugo je nekakva ekonomska imigracija. Hajde da vidimo prvo ovu prvu grupu izbjeglice i prognanici. Hrvatska je na žalost imala takvu sudbinu da je i sama i primila velik broj izbjeglica i prognanika iz Bosne u Drugom svjetskom ratu, ali i da je jedan broj Hrvata izbjegao u treće zemlje, skandinavske zemlje na primjer. E pa da su skandinavske zemlje imali ovakav zakon kakav ovdje vi predlažete, ha naši sugrađani bi se tada jako loše proveli. ironično je da mi koje su drugi zbrinjavali kao izbjeglice predlažemo ovakav zakon. On predstavlja tu jednu kriminalizaciju solidarnosti. On kaže da će se kazniti osoba, kaznit će se ako primi na smještaj stranca, znači ako pomogne strancu osim ako se tu ne radi o svršavanju života, sprječavanju ozljeđivanja ili pružanja hitne medicinske pomoći. On predviđa da će se takvog stranca protjerati bez saslušanja, pa da su naši ratni izbjeglice koji su dospjeli u Norvešku protjerani bez saslušanja mi bi mi bi rekli da je to duboko nehumano, a danas mi, ne mi, nego vi predlažete takve zakone. Budu li ovakve odredbe donesene ja vam se kunem ja ću napisati pismo svetom ocu koji se stotinu puta zauzeo za prava izbjeglica. Ja ću mu napisati da ga upoznam što jedna Vlada koja inače sebe smatra kršćanskom, duboko kršćanskom, vjerničkom Vladom kakve zakone ona predlaže. Objasnit ću mu u tom pismu, podsjetit ga, zna on to naravno jako dobro da je svega obitelj bila izbjeglička obitelj iz Nazareta u Betlehem, da se Isus rodio kao izbjeglica. I sada jedna takva katoličko ili zemlja sa većinskim katoličkim stanovništvom predlaže ovakav jedan ksenofobičan šovinistički zakon. To je duboko sramotno, to je nehumano, to je neljudski. Toga se moramo stidjeti i to pokrivamo direktivama EU. Zašto je direktivama EU. Zašto je pak, da tu se radi zapravo o jednoj ja bih rekao etničkoj panici. Bojimo se tih stranaca koji naravno nisu Hrvati jer dolaze iz drugih zemalja, dolaze sa istoka. I narušit će tu našu etničku čistoću ove naše Hrvatske i to je jako opasno po nas i to je zapravo jedna etnička panika koju je jako teško opravdati. Htjeli bismo, govorimo treba pomagat ćemo tim ljudima, da treba im pomoći, a s druge strane strahujemo da nam etnički ne zagade prostor. Nekoliko puta je to ovdje iznešeno u ovoj raspravi, kolega Mišić barem deset puta. E sada zašto on predstavlja i potpunu nerazumijevanje demografije. 82 tisuće ljudi je prošle godine iselilo iz Hrvatske, dok smo mi bili na vlasti HDZ je za to krivio našu vladu, politikantski. Od kada ste vi došli na vlast to iseljavanje se ubrzava. Najviše se inače iseljavaju ljudi iz krajeva gdje je HDZ na vlasti, ali ja to neću koristiti politikantski kao vi, neću to koristiti kao argument jer ljudi odlaze iz raznoraznih razloga. Odlaze prije svega u potrazi za boljim životom, za boljom zaradom i to je legitimno. Pa između ostalog smo i ušli u EU kao jedno zajedničko tržište, veliko tržište radne snage. Rekao je predstavnik HDZ-a kolega Bošnjaković, hvali se time, da dok je on bio ministar u vladi nisu dopustili radne dozvole za čobane, za pastire, iako ih u Hrvatskoj nema. I oni koji se hoće baviti u Hrvatskoj ovčarstvom se ne mogu baviti jer u Hrvatskoj ljudi ne žele biti pastiri, ne žele. Radije Radije odlaze u Italiju raditi neke druge poslove, u Njemačku, u Austriju ali ne žele. Znači on se hvali da je radio u vladi koja ali apsolutno ništa ne razumije. O tome da se mora dopustiti uvoz one radne snage koja je u Hrvatskoj potrebna. Pa naši varioci odlaze u škverove u Italiji, a kod nas će raditi varioci iz Rumunjske, ali to je tako, to je migracija radne snage. To treba shvatiti. Demografija nije samo rađanje Hrvata i ovo su demografska kretanja i njih treba razumjeti, ali jedino netko tko to ali apsolutno ništa od toga ne razumije može predlagati ovakve zakone. I na koncu, govori se o povratu Hrvata iz svijeta, o potrebi da na tome treba raditi, od Hrvatske je države HDZ je 18 godina na vlasti, pa gledajte ja da sam bez stranke sam pojedinac 18 godina bio na vlasti, sve jednog po jednog. Nazvao bih ih telefonom sve jednog po jednoga. Pa šta ste radili 18 godina da ih niste vratili, što ste radili? Samo u prošloj godini ih je iz Hrvatske otišlo 82 tisuće. Ali i tu se radi, ali o ni o čemu drugom nego o toj etničkoj paranoji. Ti su ljudi otišli iz Hrvatske trbuhom za kruhom, otišli su u potrazi za boljim životom i našli su ga tamo i tamo su već u drugoj, trećoj, u četvrtoj generaciji. Bulazniti o tome da će se oni vratiti ovdje u Hrvatsku na teže životne uvjete, oprostite je minus inteligentno. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Nenadu Staziću na ovoj raspravi. Imamo dvije replike. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedavajući. Kolega Staziću rekli ste šovinistički zakon, šovinistička vlada, kršćani, pa Hrvatska je pluralno društvo, ima ovdje ljudi u našem Parlamentu i u većini i u manjini ljudi koji su islamske vjeroispovijesti, koji su ateisti. Prema tome vrlo ružno ste govorili da šovinist, sada da ja vama kažem da ste vi šovinist. … da smo šovinisti. Gdje vidite šovinista? Ja živim u selu gdje sa mnom živi Srpska nacionalna manjina iznimno sam ponosan na te ljude i kao dragovoljca Domovinskog rata, kao ljude, domoljube, patriote i stvarno imamo dobar suživot i ponosan sam na te ljude, ali vaša sramotna izjava da smo mi šovnisti, da mi ne trpimo druge narode, druge ljude koji će dolazit ovdje to je u najmanju ruku mogu u istoj mjeri odgovoriti kada već predsjedavajući nije vas opomenuo jel nije lipa riječ šovinist. Ja ne vidim ovdje šoviniste, jedino vi možete okrenuti tezu da ja vama kažem da ste vi šovinist jer vrijeđate nečja vjerska uvjerenja ili ljudi ateista ili oni koji su islam štuju ili katolike ili ljude pravoslavne vjeroispovijesti. Jedna vrlo ružna priča gospodine Staziću. Hrvatski narod je pomogao Muslimanima, tj. Bošnjacima iz BiH, pola milijuna ljudi u Domovinskom ratu je primio. Hrvatski vojnik je u BiH četnički genocid spriječio nad Bihaćom, Bihaćom, gore nego u Srebrenici. Hrvatski čovjek je human i naravno nacionalne manjine u Hrvatskoj državi i ovako teške kvalifikacije kazati da su šovinisti da etnička paranoja prema nekome je u najmanju ruku u ovome Parlamentu žalosna. Ali me više začuđuje predsjedavajući koji u najmanju ruku na te izjave nije dao bar nekakvo upozorenje. Hvala lijepa. Zahvaljujem kolegi Bulju na ovoj replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kada se u jednom zakonu kaže da će se osobu koja prijeđe granicu Hrvatske protjerati bez da ju se sasluša, kada se u jednom zakonu predviđa da će se kazniti svakog hrvatsko građanina koji pomogne takvome koji je došao ovdje, koji mu pruži smještaj, a to kaže ovaj prijedlog zakona onda je to šovinistički. A kada ste se vi prepoznali u riječ šovinist e tu vam ja više ne mogu pomoći. Zahvaljujem uvaženom kolegi Zekanoviću. Replika uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. koji su otišli iz RH negdje varit valjda u Italiju u brodogradilište. I kad ste to rekli sjetio sam se jedne Vlade od prije par godina i žučnih rasprava o tome kako jedno brodogradilište ne perspektivno, kako ga se na silu moralo zatvoriti. Radi se o brodogradilištu u Kraljevici. Vi se toga vjerojatno dobro sjećate jer su u to vrijeme vaši bili na vlasti. Za razliku od tada to brodogradilište sada iako je bilo zatvoreno radi, proizvodi trenutno jedan trajekt iako su dizalice, dokovi sve je to bilo vučeno iz Kraljevice. Zatvoreno je nešto što je radilo stotinu i nešto godina i iskustvo i znanje se moglo vrlo lako izgubiti da se jedan poduzetnik srećom naš domaći nije uhvatio tog posla iako je premostit morao stotine barijera da bi se uhvatio posla. Ipak je nekoliko tih varioca koji su po vama trebali, da je ostalo zatvoreno skroz završili bi vjerojatno možda u toj Italiji. Želim reći da ne smijemo generalizirati i prozivati nego prihvatiti činjenice da su i vaši ministri donosili odluke koje su tjerali te naše ljude van. Zahvaljujem uvaženom kolegi Klariću na replici. Odgovor na repliku uvaženi kolega Nenad Stazić. Izvolite. **Stazić, Nenad (SDP)** Kraljevica je stala na noge i zamislite proizvela je jedan trajekt. Nemojte, nemam dvije, u dvije minute, minuta mi ne bi bilo dovoljno vremena da nabrojim sve privredne subjekte koji su ugašeni, koji su nestali, koji su uništeni za vrijeme HDZ-ove vlasti. Nemojte me tjerati da se zato sutra pripremim i da vam u nekakvoj replici na to odgovorim jer je taj popis ogroman, a broj ljudi koji su ostali bez posla i koji su zbog vaših Vlada morali napustiti ovu zemlju ime im je Legija. I bilo bi bolje da se u tom pogledu ušima po glavi. **Brkić, Milijan (HDZ)** Uvaženi kolega Stazić i kolega Klarić ja bi vas molio ubuduće da se držite teme jer ni Kraljevica i druge tvrtke nemaju veze sa Hrvoje Zekanović. Izvolite. Poštovani gospodine dopredsjedniče, uvažene kolege ovdje ću se ja osvrnuti na jedan konkretna članak u konačnom prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima odnosno evo čujemo da vjerojatno neće biti konačan tako da ovo nije problem ovaj ovaj moj prijedlog kasnije uvrstiti u konačan prijedlog. Radi se o članku 18. odnosno o članku 56. koji se treba promijeniti. U tom članku 56. stoji „Članovi uže obitelji u smislu ovog zakona su bračni drugovi, osobe koje su u izvanbračnoj zajednici, zatim životni partneri ili neformalni životni partneri, djeca, roditelji i posvojitelji.“ U Obiteljskom zakonu nigdje se ne navode članovi obitelji, odnosno to uopće nije predviđeno tim zakonom. Doduše u nekim zakonima ja bi rekao nižeg reda, koji nisu organski, oni višeg reda kao što je Zakon o životnom partnerstvu stvarno se spominje da je životno partnerstvo zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola sklopljen pred nadležnim tijelom. Također, kao što postoji institut izvanbračne zajednice, postoji i institut neformalnog životnog partnerstva a ona se tu spominje da je to također zajednica obiteljskog života dviju osoba istog spola koje nisu sklopile životno partnerstvo pred nadležnim tijelom. smiju, da ovaj Zakon o strancima ne smije prejudicirati nešto što nije u onome organskom zakonu a to je Obiteljski zakon nije predviđeno. S druge strane ovdje moram se osvrnuti i na direktivu Vijeća Europe koju također moramo ispoštovati a radi se o direktivi Vijeća Europe o spajanju obitelji jer upravo članovi obitelji su navedeni u svrhu spajanja obitelji, članak prethodni to je članak 17. govori upravo o tome. Pa kaže članak 9. te direktive govori spajanje obitelji se odnosi na članove uže obitelji odnosno na supružnike i djecu. Ovdje mi stavljamo nešto u ovaj zakon što nije predviđeno direktivom a nije im predviđeno Zakonom o obitelji stoga evo moj je prijedlog da se ovo promijeni odnosno imamo sad vremena kroz dva čitanja da se ovo uskladi sa postojećom zakonskom regulativom. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Zekanoviću. Replika uvaženi kolega Arsen Bauk. Izvolite. u prijedlog. A stavila je zato što je …/Upadica se ne čuje./… a stavila je zato šta da nije stavila ionako bi se moralo primjenjivati jer bi Hrvatska platila kao što je platila 40 tisuća kuna čini mi se po presudi Europskog suda za ljudska prava kada je diskriminirala osobu upravo iz ovog razloga kao što ste rekli. Prema tome, pustite ovu odredbu da stoji ovako kako stoji to nije razlog da bi kritizirali Uostalom čini mi se da je ova odredba bila na savjetovanju sa zainteresiranom javnošću negdje na početku mandata prošle Vlade. Ovaj zakon, to je gospodin Panenić govorio u ime kluba MOST-a i tada sam pohvalio Vladu gospodina Oreškovića zbog toga. Prema tome, vi vaše koalicijske probleme rješavajte unutar vaše koalicije a ono šta je dobro u prijedlogu zakona nemojte sad još i to tražiti da izađe van. I kažem dakle zbog ovakvog stava kakav ste vi iznijeli Hrvatska je već morala platiti mislim da se radi o 40 tisuća kuna po presudi Europskog suda za ljudska prava za istu situaciju dakle kada je diskriminirala osobe koje su u životnom partnerstvu, istospolnoj zajednici jer im nije dopustila spajanje obitelji po Zakonu o strancima. Zahvaljujem uvaženom kolegi Bauku na replici. Odgovor uvaženi kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Kolega Bauk, danas sam upravo pročitao, evo opet ću ponoviti prema Direktivi Vijeća Europe u članku 9. spajanje obitelji se odnosi na članove uže obitelji, odnosno na supružnike i djecu, da ovim, ovdje se nešto prejudicira i ovdje je moj prijedlog također da se u Obiteljskom zakonu stvarno definiraju što su članovi obitelji jer to tamo nije navedeno. Doduše onako indirektno se spominje na nekoliko mjesta roditelji i djeca, ali nisu u Obiteljskom zakonu navedeni članovi obitelji, pa bi eto to trebalo zapravo konačno i uvesti da nemamo ovih dilema. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Zekanoviću na odgovoru. Replika uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. lijepo. Uvaženi kolega Zekanović, direktiva ako niste znali postavlja minimalne standarde. Ni jednoj zemlji EU nije, dakle to je ono što mora staviti ali nije nedozvoljeno da postavi veće standarde od onoga što direktiva predlaže. Prema tome, potpuno ste u krivu, jer direktiva opet napominjem postavlja minimalne standarde za sve zemlje EU, a na svakoj zemlji EU je da prihvati te standarde ili ih podigne na veći nivo. I ovo što je napravljeno u zakonu mislim da je pohvalno i da treba ostati, nemojmo se spuštati ispod one razine koju smo postigli. Hvala lijepo. Zahvaljujem uvaženom kolegi Mrsiću. Odgovor uvaženi kolega Zekanović, izvolite. **Zekanović, Hrvoje (HRAST)** Uvaženi kolega, kad već spominjete minimalne standarde ja ovdje moram spomenuti još jednu stvar, a to je referendum za ustavno definiranje braka. U tom referendumu je 65,9% građana Hrvatske glasalo za da je brak institucija između žene i muškarca. Međutim, onda kasnije ste vi uveli onaj novi Zakon o životnom partnerstvu, gdje ste zapravo na jedan perfidan način izigrali cijelu priču. Ispalo je kao da se referendum odnosi na riječ „brak“, ta četiri slova je li brak, a ne na instituciju braka. Tako da kada govorimo o ovome moramo prije svega imat na umu ono što je želio hrvatski narod, a naš hrvatski narod je želio da se zaštiti brak, da se zaštiti institucija obitelji, a kasnije se kroz ovaj zakon na jedan perfidan način stavlja izraz obiteljski život, da bismo mi kasnije i u zakone ja bih rekao nižeg reda uvrstili da su članovi obitelji i neformalni životni partner, odnosno životni partner odnosno nije obvezujuće po direktivi Vijeća Europe. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Zekanoviću na odgovoru. Sljedeći se za pojedinačnu raspravu prijavio uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro (MOST)** Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Evo čuli smo iz rasprava o Zakonu o strancima. Naslušali smo se priče o brojnim direktivama. Svjedoci smo neumornih ovdje i prijedloga o šovinistima, etničkim paranojama. Zaista kad govorimo o ovome zakonu on se događa u vremenu kada imamo eksploataciju resursa i ljudskih potencijala iz Republike Hrvatske, kada nam sve što vrijedi mlado zbog loših politika, zbog Domovinskoga rata odlazi u treće zemlje. To je činjenica i vidljivo je koliko je u posljednjih petnaestak godina ljudi otišlo iz Hrvatske i kakva je demografska slika. Posljedica toga su kao što kažem 2/3 Hrvatske su doslovno prazne, Slavonija, Lika, Gorski kotar, Dalmatinska zagora. I naravno da danas kada imamo krizne situacije u svijetu, a poglavito u sjevernoj Africi i Aziji, a to se proširiva. Vidimo kao što sam i malo prije rekao da su izbjegličke krize tolike da ti ljudi bježe u epskim razmjerima. Znači, pojava je kao da je seoba naroda. Jednostavno su države sa karte prebrisane. One još vidimo i na karti jednostavno, više na tim područjima brojne države ne postoje i naravno da tu nema više, tu se pojavio terorizam, tu se pojavilo ono što ugrožava egzistenciju tih ljudi. Međutim, među izbjeglicama se događa da naseljavajući određena područja imamo i one koji su, koji nanose veliko zlo zapadnoj civilizaciji, tj. današnjem zapadnom svijetu, a to je vidimo opasnost od terorizma. U ovoj raspravi je vidljivo da se gledalo iz humanog aspekta da određeni ljudi koji su u teškoj situaciji da im se treba pomoći. Međutim, treba dobro razlučiti šta je pomoć, a šta je iskorištavanje žrtava ljudi i naplaćivanje tih ljudi da bi ih se prebacilo jer imamo brojne poglavito izbjeglice, imamo brojne situacije gdje su ljudi doslovno u kombijima u razno raznim vozilima, kamionima jednostavno umirali za suverenu Republiku Hrvatsku koja je međunarodno priznata prije 25 godina demografska slika je katastrofalna, a politike nisu odradile ono što trebaju odraditi. Tako da ovi zakoni koje mi donosimo o strancima po direktivi EU prije ulaska u EU s tim narod nije upozoren. Mi moramo poštivati kao i brojne druge zakone koje sad Hrvatska mora jednostavno poštivati. Mene kad dođem u Sabor svaki dan dočeka nekakva direktiva. Meni još nije jasno jesu li to smjernice da li je to direktiva ili nekakva naredba, naređenje. I zamislite u Parlamentu u kome se mi ovdje nalazimo u tome trenutku jednoglasno je bilo se glasalo za ulazak u EU ili tj. referendum kad u jednome selu želite cestu pomaknuti metar u nogostup, onda kad raspisivate referendum triba vam 50 plus 1 glas. A to je bio takvi marketing da nije bilo potrebno ni toliko. Nije bilo javnih rasprava relevantnih, istinitih za i protiv. Ja istovremeno vraćam se u to vrijeme kada sam bio obični građanin, nisam bio, i sada sam ali sam u ulozi zastupnika, zvjezdice su sjale. Hrvatska će procvjetati, Hrvatska će biti dovedena, znate vi gdje je dovedena Hrvatska? Istraživanja, govore da milijardu ljudi, to sam rekao, želi doći na područje EU, a mi a mi smo ostavili prazne, nezaštićene prostore kako u Hrvatskoj tako i u BiH gdje su naseljeni Hrvati, nezaštićene. To su sve politike ove ovdje koje su se provodile, to je činjenica. Govorili smo malo prije o Splitskome škveru, ajmo malo na radne koji se liberalizira ja sam osobno da se zaštiti hrvatski radnik, aki šta smo mi napravili? Nama je otišlo stotine tisuća ljudi, sada nema tko raditi. Ali uvođenjem zakona i tih direktiva EU koje se spominje ovdje liberalizirajući se svaki put, povećava se broj pa tako dolaze ljudi iz drugih država raditi u Splitski škver, pa tako i druge koji su puno jeftinija radna snaga od hrvatskih radnika koji su puno kvalitetniji, iskusniji i odlaze u treće zemlje, u Vijetnam. Ili stočari naši su otišli živjeti na koji su se bavili poljoprivredom u Slavoniji otišli su na zapad. E sada nije problem više kupiti stoku, ali tko će čuvati stoku? A imamo puste hektare i brojne štale ili farme prazne. I kada govorimo o ovome zakonu, jasna i treba biti jasno politikama da je hrvatski teritorij prazan osim područja Zagreba i još par većih gradova. To je vrlo jednostavno provjeriti, samo proći kroz Liku, Gorski kotar. I politike su strašno loše po tom pitanju, svi se pozivaju na regionalni razvoj, na ravnomjeran razvoj ali je činjenica da je država centralizirana, da se živi dobro oko Zagreba i nažalost biti će pritisak stranaca na Hrvatsku ogroman. Bit će ogroman pritisak na ta prazna područja, ako želi milijardu ljudi doć živjeti ovdje. Smatram zakonodavstva liberalizacije tržišta tj. radne snage koja će dolaziti ovdje, kod kvota koje se dižu i spuštaju da treba zaštititi hrvatskoga radnika. A puste i brojne direktive koje su bivše vlade i vidim bivši ministri se dosta javljaju pa i danas to nastavljamo, ja mislim da treba pod hitno zaštititi i mijenjati. Neće nama EU puno toga dati, možemo se smijati. Uzdajmo se u se i svoje kljuse to svaki seljak kaže, najobičniji seljak. Akademski obrazovni građani su vodili ovu državu Hrvatsku posljednjih 20 godina, elita, krema doveli su državu u ovu situaciju. To je činjenica. I nitko ne odgovara za situaciju, možda je netko gulio krumpire dan, dva, tri. Moramo biti ozbiljni oko ovih zakona, Hrvatska država je sve praznija, demografski je eksploatirana maksimalno, ono što vrijedi odlazi u treće zemlje i ja mislim da kod ovoga zakona trebamo biti puno krući, poglavito kod radnoga nego za radnike, radnu snagu, a zaštititi hrvatskoga školovanog čovjeka i običnoga radnika. Ali to ti je sve posljedica loših politika u poljoprivredi, pogodovalo se tajkunima, energetici u svemu se pogodovalo i nažalost oni koji su po nekim kriterijima trebali biti na vrhu nisu imali šansu, svoju šansu su potražili u trećim zemljama i sada se moramo štititi, zaštititi i pokušati vratiti taj hrvatski narod i ljude koji su otišli vanka da se vrate. Budemo li se liberalizirali tom brzinom svjetlosti, doći će cijena rada na dno dna. Hvala. lijepo. Uvaženi kolega Bulj. A baš nemamo puno mogućnosti da ispravljamo direktive EU potpisom pristupnog ugovora smo pristali i na to da implementiramo direktive, to su naredbe. Dakle naredbe da zakonodavstvo EU transponiramo u naše zakonodavstvo. … su preporuke i to je nešto o čemu se može razgovarati, ali direktiva je direktiva i ona se mora primijeniti u naše zakonodavstvo. Ali opet je tu stvar znanja, mogućnosti i načina kako implementirati direktiva, jel ova direktiva ostavlja mogućnost zemljama EU da svoje tržište rada prilagode direktivi, ali da naprave i određene sidra da ne otvore tržište rada za radnike trećih zemalja. Ovdje nisu radnici EU. U Hrvatsku može doći i Rumunj i Bugar i Poljak i Čeh doći ovdje i zaposliti se kao i naš radnik, dakle tu smo vrlo jasni. Međutim ovdje se radi o radnicima trećih zemalja koje bi trebalo zaustaviti da poslodavci masovno ne eksploatiraju tu radnu snagu. Napominjem da i u vrijeme HDZ-ovih vlada radnih dozvola bilo između pet i deset tisuća, u vrijeme SDP-ove vlade tisuće spustili na tisući. Evo opet prošle godine ili ove godine dakle za ovu godinu imamo sedam tisuća radnih dozvola, vjerojatno sa tendencijom još povećanja i tu je mudrost Vlade, da za ona radna mjesta gdje nemamo našu radnu snagu omogući da ju imamo jel moraju poslodavci funkcionirati ali da to ne bude stihijski. I na ovakav način kao što je implementirana direktiva u ovaj zakon, otvaramo tržište rada da uvozimo jeftinu radnu snagu što će dovesti do još većeg egzodusa mladih ljudi iz Hrvatske. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mrsiću. Odgovor na repliku uvaženi kolega Miro Bulj. Izvolite. **Bulj, Miro Znači kao što sam rekao sada je eksploatacija resursa kako gospodarskih, prirodnih tako i ljudskih potencijala što je najgore, ljudski resurs je najvredniji. To je činjenica da se događa u Hrvatskoj, ljudski resursi i potencijali koji su sposobni novu vrijednost u Hrvatskoj donijeti. Oni su otišli u treće zemlje iz razloga kao što sam i rekao zbog direktiva ili naredbi.

a narod je odlučio nenatpolovičnom većinom nego je odlučio na referendumu koji je bio protuustavan da uđemo na ovaj način u EU. To je činjenica, u zadnjih godinu dana je mijenjan Ustav, bez obzira kako se glasovalo je to činjenica da je smanjeno ispod 50% jedan glas a napomenimo ovo što ste rekli da ljudi odlaze, naravno a jeftina snaga dolazi. Problem nije u tome kaj se splitski škver ili neki škver raspao, varioci, radnici, stručni ljudi su otišli u druge zemlje. Sad mi ne znam koju energiju da mi vratimo škver, mi ne možemo jer smo te ljude izgubili to je problem. Mi imamo sad ogroman problem u tim ljudskim potencijalima koje nam druge države crpe ali to je zbog politika, zbog politika hrvatskih. Hvala Hvala lijepo uvaženom kolegi Miru Bulju na ovom odgovoru. U ime predlagatelja uvažena državna tajnica Lidija Pelivan Stipetić. Izvolite. Zahvaljujem. Kao prvo bi se htjela svima zahvaliti na ovoj konstruktivnoj raspravi. Jako je teško osvrnuti se na sve istaknute stvari. Pitanja koja se odnose na Zakon o hrvatskom državljanstvu i Zakon o prebivalištu ostavila bih za neku drugu raspravu. No na neke stvari ipak imam potrebu osvrnuti se stvari koje su u više navrata istaknute u ovoj raspravi a koje naprosto nisu točne, a to je da se izmjenama ovog zakona htjelo progurati nešto što nije u duhu europskih zakona ili dobre prakse europskih država a to se radi o kriminalizaciji solidarnosti. Dakle, prvo treba razlikovati zakonite i nezakonite migracije. Dakle ova odredba se odnosi samo na one strance koji su kao takvi nezakonito ušli, borave ili prolaze kroz ovu državu. Za zakonite migrante postoji Zakon o međunarodnoj zaštiti, znači tražitelji azila imaju sva prava i oni su zbrinuti. Vezano za ovu odredbu, zabranjeno je pomaganje odnosno ono što se sad uvodi zabranjen je i pokušaj pomaganja. Važno je napomenuti da postoji direktiva o pomaganju koja kažnjava pomaganje nažalost. Dakle taj okvir je nama zadan. Pomaganje se kažnjava, isto tak se mora kažnjavati i pokušaj pomaganja. moramo, na taj dio mi ne možemo utjecati. Primjedbe Europske komisije smo upravo zbog toga i dobili a to je da pokušaj kažnjavanja, Dakle, ne radi se o nečemu što smo mi htjeli provući ispod žita. Ono što smo mi dakle u ovim zadanim okvirima koje imamo a to je da se pomaganje odnosno pokušaj pomaganja mora kazniti kazniti je ovaj članak koji smo sada fakultativno uveli a to je što se smatra odnosno definicija što se ne smatra pomaganjem a to je upravo pomaganje počinjeno iz humanitarnih razloga. Dakle nitko ne može reći da će se kazniti osobu koja migrantu pruži čašu vode, nahrani ga, osigura mu smještaj, odvede ga kod doktora. A da smo tumačili ovaj zakon na taj način onda cijela, sveukupna aktivnost ove države u toku migrantske krize podlijegale bi nekakvom kažnjavanju. Dakle o tome nema govora. Jasno se, mislim da je svakome jasno što su to humanitarni razlozi. Za one ljude kojima to nije jasno upravo smo onda u zagradi i za te odredbe pojasnili što se smatra humanitarnim razlozima. I to isto tako da budem jasna ove razloge nije Ministarstvo unutarnjih poslova izmislilo već su to preporuke Agencije za ljudska prava. Tako da nikako ne možemo govoriti o kriminalizaciji solidarnosti. Štoviše ovdje se još pozivamo dakle na dekriminalizaciju pomaganja sukladno posebnim propisima. Postoji niz drugih propisa po kojem pomaganje nije kazneno djelo. Vezano za onaj dio koji se odnosi na tržište rada, bitno je reći ukoliko to nije jasno, dakle tržište rada ne radi se o tržištu rada samo RH već se radi o tržištu rada RH koja se nalazi unutar EU gdje kao što znamo postoji sloboda kretanja i sloboda pružanja usluga. Odredbe koje se odnose na radno zakonodavstvo stranaca, dakle odnose se na strane radnike, državljane trećih država. Vezano za navode uvaženog zastupnika gospodina Mrsića da je ovaj zakon proizvod ove Vlade i njezine sramotne politike doista smatram da je nužno napomenuti da je ovaj zakon proizvod Vlade kojoj je uvaženi zastupnik bio član. Zakon o strancima je stupio na snagu 1.1.2012. kada ste vi bili na čelu Ministarstva rada. Da ste doista htjeli provesti sve ovo za što se sada zalažete imali ste vremena to i napraviti. Vezano za vašu sugestiju da radno-pravna materija ne bi trebala biti u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova u potpunosti podržavam taj vaš prijedlog mogu vam reći da je s ministrom rada načelno postignut dogovor da se ova materija izdvoji i vrati u Ministarstvo rada u koje ona prirodno i spada. Tako da što se toga tiče taj dio će biti reguliran na novo. Netočan je navod da su sezonske djelatnosti preširoke odnosno da nisu nigdje definirane. One su naime definirane u članku 2. točci 13. ovoga prijedloga zakona poljoprivreda, šumarstvo, turizam i ugostiteljstvo. Također je netočan navod da se ne štiti hrvatsko tržište rada, ono se štiti upravo kroz kvote koje se utvrđuju prema stanju na tržištu rada, odnosno vodeći računa o broju nezaposlenih hrvatskih državljana ali također upravo vodeći računa o hrvatskom tržištu rada a tu spadaju i poslodavci moramo voditi računa o njihovim potrebama. Ukoliko se te potrebe ne mogu zadovoljit sa hrvatskim radnicima potrebno je pomoći u smislu da pronađu te radnike među stranim državljanima. Navod da sezonski radnici nisu zaštićeni netočan je jer članak 25. ovog prijedloga propisuje na koji način su ta prava zaštićena, tako da se na njih primjenjuju odredbe o minimalnoj plaći i svim drugim uvjetima rada kao što se primjenjuje na hrvatske radnike. A vezano za onaj vaš izričaj može odrediti kvote što to znači? Pa to znači upravo to da Vlada to i ne mora, a ne mora u onim situacijama kada ocijeni da na našem tržištu rada ima dovoljno sezonskih radnika, onda neće donijeti kvotu i strani sezonski radnici se neće moći zaposliti. Zaključno bih voljela napomenuti da ove izmjene doista premašuju opseg onoga što zovemo izmjena zakona i da je zakon zbog širine tematike koju regulira postao teško primjenjiv i ne predstavlja najbolji mogući proizvod. Ova Vlada je svjesna te činjenice i iz tog razloga oformljena je radna skupina koja će tijekom ove godine izraditi novi zakon koji će bit jasnije strukturiran i razdijeljen u tri odvojene cjeline, a to su cjelina radno-pravnog zakonodavstva, državljani država članica EU i stranci, odnosno državljani koji nisu državljani članica EU, te bi kao takav trebao bit primjenjiviji. No, s obzirom na pokrenute postupke zbog proteka roka za usklađivanje sa pravnom stečevinom EU smatramo da je za RH oportuno da ovaj zakon stupi na snagu, a paralelno da se radi na izradi novog, odnosno boljeg zakona. Zahvaljujem. Zahvaljujem državnoj tajnici gospođi Lidiji Pelivan Stipetić. Imamo nekoliko replika. Prvi se za repliku javio uvaženi kolega Ivan Pernar. Izvolite. **Pernar, Ivan (Živi vaše ime sam čuo Lidija, prezime sam nekako preskočio, nisam ga uspio razumjeti. Htio sam reći, slušao sam sa pozornošću vaše predavanje i moram reći da mi se sviđa vaš pristup i da mi se svidjelo kada ste spominjali riječi solidarnost i pomaganje u vršenju kaznenog djela ilegalnog prelaska državne granice. Vidite kada se pomaže bez naknade, bez osobne zarade ilegalni prelazak državljana trećih zemalja kroz Hrvatsku onda se smatra da to ne bi trebalo kažnjavati, da treba biti human. Ali kada sam ja osobno i moje kolege iz Živog zida bez naknade pomagao, odnosno solidarizirao se sa obiteljima u Hrvatskoj koje ostaju bez krova nad glavom, koje se tjera na ulicu, pa i u ovim zimskim uvjetima bit će jedna deložacija 31.1. na Črnomercu 105 tada iz Ministarstva unutrašnjih poslova nitko neće doći i reći ti ljudi su pomagali, bili su solidarni. Neće biti boraca za ljudska prava koji će reći, a gdje će ti ljudi živjeti. Neće biti ustavnih stručnjaka koji će govoriti da dom treba zaštititi, da obitelj treba zaštititi itd. itd. Hoću vam reći da ovim Zakonom o strancima se čovjeka koji pomaže u ilegalnom, u kršenju zakona njega se abolira, a vidimo i dan danas koji pomažu, koji se solidariziraju sa obiteljima koje ostaju na ulici po ovoj zimi njih se i dalje kažnjava, njih se izvodi na sudove i za njih ova vlast kao ni Bruxelles Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Pernaru na replici. Sljedeći se za repliku javio uvaženi kolega Mirando Mrsić. Izvolite. lijepo uvažena državna tajnice. Da, mi smo donijeli zakon 2015. i tu di je implementirana i direktiva o pomaganju ali opet napominjem da direktiva daje minimalne standarde koji se implementiraju u zakonodavstvo i da ovo što sada radite sa kriminalizacijom solidarnosti nema veze sa direktivom nego ima sa vašom interpretacijom kako kazniti ljude koji pomažu onima koji su u potrebi. Prema tome, imate puno više i nevladinih udruga, a i javnosti koje je to shvatilo na način kao što je shvaćeno. Prema tome, dali smo amandman gdje mislimo da je to bolje i jednostavnije riješeno čišće nego na ovakav način. Prema tome, nadam se da ćete to uvažiti i kad dođe konačno zakon da ćemo zakon imati pregledniji i bolji. Posredno ste se i izjasnili da u radu nije sudjelovalo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava jer će to biti izdvojeno u poseban dio i ono konačno ćemo i implementirati ove tri direktive. Sezonski rad, ono što ste vi naveli da je definiran nije definiran. On je nabrojen što se smatra sezonskim radom, ali nije definirano koliko dana u godini, koji period, gdje i što. Nije s druge strane kada kažete da Vlada može donijeti kvote, umjesto da Vlada mora donijeti kvote, a kvota je i da Vlada donese da je kvota nula to je isto donošenje kvote. Prema tome, ako pogledate kvote koje su bile dos ada donošenje u hrvatskim Vladama za pojedine dijelove, na pojedina zanimanja je bila kvota nula. Prema tome, niste definirali, niste zaštitili tržište rada i niste mi odgovorili na vrlo jednostavno pitanje. Jeste napravili izračun koliko sezonaca, u kojem periodu i jel' imate te podatke, pa mi ih recite. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem uvaženom kolegi Mirandu Mrsiću. Odgovor na repliku, uvažena državna tajnica Lidija Pelivan Stipetić. Izvolite. **Pelivan Stipetić, Lidija** Dakle, vezano za ove primjedbe koje se ponovno odnose na direktivu, ja i dalje ne razumijem koji dio vi ne razumijete uz svo dužno poštovanje zato što pomaganje strancima je bilo zabranjeno i do sada. I unatoč tome što je bilo zabranjeno do sada u cijelom ovom migrantskom valu u kojem je kroz Hrvatsku prošlo preko 650 tisuća ljudi nitko, ali baš nitko nije kažnjen. Vi znate i sami da je Ministarstvo unutarnjih poslova uložilo ogromne napore da se svi ti ljudi zbrinu. Dakle, taj dio ostaje neizmijenjen ali zbog primjedbi koje smo dobili iz razloga što ovaj pokušaj pomaganja nije kažnjavan smo i taj pokušaj morali uvrstiti u zakon. Dakle na taj dio mi nemamo utjecaja koliko god vi možda mislili da je drugačije. Vezano za kvote ono što sam napomenula odnosno što sam zaboravila napomenuti da su kvote primjerice za ovu godinu određene za 15 sezonskih radnika.

potrebe za radnikom odnosno podložne su promjenama iz mjeseca u mjesec. Dakle simulacije se vrlo teško mogu raditi na ne znam koliko unaprijed. Znači godišnje kvote kao i svake godine kada se one definiraju Ministarstvo rada sa predstavnicima svih ministarstva, poslodavaca i sindikata definira stvarne potrebe potrebe sezonskih radnika, dakle sukladno stanju na tržištu, a ne možemo, mislim da ne bi bilo svrsishodno raditi simulacije za par godina unaprijed. A vezano za onaj navod da Ministarstvo rada nije sudjelovalo u implementacijama, ovih direktiva je sudjelovalo je,

ali ću ja izreći nekoliko stvari s čime ja nisam bio u potpunosti zadovoljan u vašem pristupu. Vi ste dosta detaljno odgovorili na primjedbu o raspravi osim na dvije koje su baš meni te dvije najzanimljiviji. Jedna je primjedba kolege Zekankovića o životnim partnerima, a druga je primjedba, dva najveća parlamentarna kluba da se zakon uputi u sljedeće čitanje, sada hoćemo interpretirati treće, drugo već nije bitno, dosta olakšalo glasanje da znamo stav Vlade, ako imate ovlasti iznijeti stav Vlade o tom drugom prijedlogu. A što se tiče kolege Zekanovića i njegove primjedbe krivo sam rekao nije 40 tisuća kuna nego deset Dakle državljanka BiH tužila je RH Europskom sudu za ljudska prava jer joj prema Zakonu o strancima 2011. godine sisačka policija odbila molbu za dozvolu boravka u RH u svrhu okupljanja obitelji se željela pridružiti svojoj partnerici u Hrvatskoj, 2011., dakle tada se još nije o partnerstvu uopće govorilo kao o mogućnosti. Policija je tvrdila da njezinim zahtjevom nisu ispunjeni uvjeti o Zakonu o strancima, onda se ona žalila MUP-u koji je žalbu odbio, pa Upravni sud u Zagrebu je žalbu odbio odnosno upravni spor, pa je onda Ustavni sud odbio ustavnu tužbu dakle pet institucija Hrvatske prije donošenja Zakona o životnom partnerstvu je odbilo zahtjev i Europski sud za ljudska prava je prihvatio zahtjev. Kaže da su joj prekršeni članak 14. zabrana diskriminacije, članak 8. Konvencije o ljudskim pravima i Hrvatska je morala isplatiti 10 eura odštete i 5.690 eura sudskih troškova, ovo je samo što su oni stavili u zakon je samo provedba presude Europskog suda za ljudska prava. I bez da to piše u zakonu morali bi po tome postupati, pa onda nije dobro se s rogatima bosti. Hvala kolega Bauk. Replicirate državnoj tajnici, a ne gospodinu Zekanoviću, a objasnite mu kasnije kada završi sjednica. Izvolite uvažena državna tajnice. **Pelivan Stipetić, Lidija** Pa ja bi voljela samo kratko vezano za navod o stavu Vlade. Ova Vlada je ovaj zakon uputila u hitnu proceduru i kao takav ostaje u ovom trenu. No iz svega iznesenog razvidno je da će zakon ipak ići u jednu dulju raspravu tijekom koje se onda možemo osvrnuti i na vaše pitanje. ukratko bih voljela napomenuti da se ne radi o redefiniranju pojma obitelji, već se samo proširuje kategorija osoba koje imaju pravo na boravak, kojim se bavi ovaj zakon. Dakle, intencija ovog zakona nije da se redefinira pojam obitelji, ali u nekim stvarima se moramo uskladiti sa nacionalnim zakonodavstvom, a i sa zadnjom sudskom praksom. Zahvaljujem uvaženoj državnoj tajnici Lidiji Pelivan Stipetić na odgovoru. Ovime smo iscrpili raspravu. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda. Glasovat ćemo o ovoj točki kada se steknu uvjeti. Zahvaljujem se predstavnici predlagatelja državnoj tajnici Lidiji Pelivan Stipetić na ovim obrazloženjima i odgovorima. Nastavljamo sjednicu sutra u 9,30 točkom dnevnog reda Izvješće predsjednika Vlade RH o održanim sastancima Europskog vijeća tijekom 2016. Zahvaljujem svima na sudjelovanju u raspravi i ugodan ostatak dana. Živjeli!